Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, lepo dobro jutro vam želim! Začenjam z nadaljevanjem 29. redne seje Državnega zbora.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade. Se opravičujem, gospod Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala. Pozdravljeni! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji se določa nov državni praznik, 10. november, dan znanosti. Določitev novega praznika je odziv na pobudo znanstvene skupnosti, ki so jo konec leta 2022 podali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Rektorska konferenca Republike Slovenije, koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Inženirska akademija Slovenije ter Slovenska medicinska akademija na podlagi predloga odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Mnenje pobudnikov je, da bo praznik pripomogel k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov ter jo s tem še bolj približal državljankam in državljanom. Ob obeleževanju tega dne se bodo podeljevala tudi najvišja državna priznanja in nagrade za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Odvijali pa se bodo tudi drugi dogodki in prireditve namenjeni popularizaciji vseh področij znanosti v najširši družbi, še posebej med mladimi. Z namenom zagotavljanja ustrezne veljave promocije in popularizacije znanosti, torej Vlada Republike Slovenije na pobudo ugledne znanstvene skupnosti predlaga uvedbo slovenskega državnega praznika dan znanosti. V skladu s pobudo se za dan znanosti predlaga 10. november, dan smrti slovenskega razsvetljenstva, gospodarstvenika, pisatelja in mecena Žige Zoisa, po katerem se imenuje Tudi najvišje nagrade in priznanja Republike Slovenije na področju znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela. Na dan njegovega rojstva, ki je 23. novembra, je namreč že državni praznik, to je dan Rudolfa Maistra, poleg tega pa je 10. november po predlogu Unesco, torej Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, tudi svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Tako bo državni praznik na ta datum poudaril tudi mednarodno razsežnost raziskav in pomembno vlogo v znanosti za razvoj našega sveta. Praznik ne bo dela prost dan. To pomeni, da ne bo povzročil dodatnega zmanjšanja števila delovnih ur ali povečanja obveznosti za delodajalce, s čimer se ohranja tudi primerljivost števila prazničnih dela prostih dni z drugimi državami Evropske unije. Državni prazniki, povezani z znanostjo, tudi sicer nikjer drugje v svetu niso dela prosti dnevi. K zakonodajnemu predlogu podajamo tudi predlog amandmaja s katerim hvaležno upoštevamo pripombo Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je opazila, da zakonski predlog vsebuje samo dopolnitve, ne pa tudi sprememb zakona, zato je treba spremeniti naslov zakona tako, da se ta glasi,

Hvala lepa za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 35. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. V dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja pojasnil, da se s predlogom zakona uvaja nov državni praznik, in sicer 10. november, dan znanosti, ki ne bo dela prost dan.

Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. Komisija je v razpravi podprla prizadevanja znanstvenikov za razglasitev novega državnega praznika, ki bo namenjen znanosti. V razpravi so poslanke in poslanci pozdravili uvedbo novega praznika in mu v vseh poslanskih skupinah izrekli podporo. V poslanskih skupinah opozicije so izpostavili, da je znanost ključna za razvoj naše države, zato ji je treba dati večjo veljavo. večjo veljavo. Rezultati slovenskih raziskovalcev so pogosto bolj odmevni v tujini kot pri nas, njihovo delo in rezultati pa bistveno prispevajo k promociji Slovenije. Pojasnili so, da bi po mnenju stroke razglasitev predlaganega praznika. Povečala prepoznavnost znanosti in njenih dosežkov tudi med mladimi, pri katerih je treba načrtno razvijati zanimanje za znanost. V poslanskih skupinah koalicije so med drugim poudarili, da je povečanje vlaganj v znanost in razvoj v mandatu trenutne vlade bilo deležno posebne pozornosti ter da je v družbi treba dvigniti ozaveščenost o poklicih na področju znanosti in jih ustrezno promovirati. Vlaganja v znanost so pred nastopom mandata aktualne vlade znašala okoli 350 milijonov evrov. V letu 2024 pa je vlada namenila za znanost 528 milijonov evrov, v letu 2025 674 milijonov evrov, za prihodnje leto pa je predvidenih več kot 700 milijonov evrov. Ob tem so v opoziciji opozorili, da je znaten delež omenjenih sredstev bil izpogajan julija 2020 iz naslova sklada za okrevanje in odpornost, pri čemer je bilo treba iz celotne kvote nameniti najmanj 20 odstotkov sredstev znanosti in razvoju. Okrog 400 milijonov evrov sredstev je torej tudi iz tega naslova oziroma vira. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu z 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandma k naslovu predloga zakona pa je vključen v dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima kot prva poslanska skupina Levica in kolega Jakopovič, Lahko se kar vrnete za govornico. Izvolite. **MILAN 10. november bo državni praznik, praznik znanosti. To je pomembno, smiselno in tudi simbolno dejanje, ki ga predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih prinaša znanosti. Priznava mesto, ki ji pripada, v središču družbenega razvoja, napredka in skupnega dobrega. Ko govorimo o praznikih, govorimo o tem, komu oziroma čemu kot družba priznavamo zgodovinsko vrednost. Država je tako priznala zgodovinsko vrednost delavskemu boju, emancipaciji žensk, kulturi, boju proti fašizmu in nacizmu, pripadnosti matični domovini, boju proti zatiranju in boju za enakopravnost. Nikjer seveda kapitalu in dobičku. v Levici bomo vedno zagovarjali koledar, ki bo pravično in verodostojno odražal družbene vrednote. In znanost mora imeti v njem svoje mesto. Potrebno pa si bo tudi priznati, da nas glede znanosti čaka še kar nekaj dela, da bo res središče družbenega razvoja. Ker je danes bolj kot kdajkoli prej znanost ključna za reševanje velikih kriz našega časa, podnebne, okoljske, zdravstvene, socialne in tehnološke. Predlog zakona je nastal na pobudo znanstvene skupnosti, ki že dolgo opozarja, da znanstveno delo pri nas ni ustrezno ovrednoteno, da manjka sistemske podpore, stabilnega financiranja kot tudi družbenega priznanja. Slovenske znanstvenice in znanstveniki ustvarjajo vrhunske dosežke doma in v tujini, pogosto v težkih pogojih ob podfinanciranju in nestabilnih kariernih poteh. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da to delo kot družba javno prepoznamo. čeprav zakon formalno predlaga zgolj spremembo koledarja, dejansko odpira vrata globlji družbeni razpravi o vlogi znanja. In to je razprava, ki jo potrebujemo. Tudi zato v Levici ta zakon podpiramo, ne le kot odziv na pobudo znanstvene skupnosti, ampak kot jasno zavezo. Znanost je temeljna družbena vrednota, ki si zasluži prostor, spoštovanje in tudi praznik. Morda se komu zdi razprava o praznikih simbolna, (nadaljevanje) Še posebej v času, ko so osnovne vrednote demokracije, solidarnosti in enakopravnosti znova na preizkušnji. Prazniki nas spominjajo, kdo smo in kaj smo prestali. Kot že rečeno, z njimi priznavamo svojo zgodovinsko vrednost. A uveljavitev praznikov kaže, tudi, kam kot družba gremo. V Levici si želimo, da bo ob uveljavitvi praznika znanosti šlo za več kot simbolno potezo. Za korak k boljši znanstveni politiki in večji družbeni vrednosti znanja. Da gremo v pravi smeri, kažejo tudi znatnejša vlaganja v znanost in razvoj v času te vlade. 10. november je izbran premišljeno: to je dan smrti Žige Zoisa, slovenskega razsvetljenca, mecena, pisatelja in odločilne osebnosti razsvetljenstva na Slovenskem. Njegova podpora znanosti, umetnosti in jeziku je bila temelj za oblikovanje narodne samozavesti in kulturne identitete. Pooseblja tisto, kar dan znanosti želi poudariti. Znanost kot gonilo razuma. Razuma, ki ga v današnjih časih kronično primanjkuje. Znanost kot področje, ki presega posamezne interese in služi celotni družbi. V času, ko se znanost vse bolj podreja trgu in jo pestijo politični in ideološki pritiski, je sporočilo takšnega praznika še toliko pomembnejše. V Levici zagovarjamo znanost, ki je družbeno odgovorna, javno dostopna, sodelovalna, a tudi kritična. Znanost, ki ne išče le dobičkonosnih rešitev, temveč odgovore na skupna vprašanja človeštva. Znanost, ki vključuje in gradi. In če hočemo, da bo to postala tudi resničnost, moramo začeti s preprostimi, a jasnimi dejanji. Eden takšnih korakov je tudi današnji zakon. Dan znanosti pa naj bo tudi nov državni praznik, ki nas bo povezoval okoli skupnega cilja: družbe znanja, odprte za kritično mišljenje, dejstva in sodelovanje. Dan znanosti bo tudi priložnost, da raziskovalne ustanove odprejo vrata, da mladi dobijo navdih, Da se politika opomni na svoje obveznosti do znanstvene sfere in da se vsi skupaj spomnimo, da brez znanja ni prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Sara Žibert, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanci! Z novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji Vlada na pobudo ugledne znanstvene skupnosti predlaga uvedbo novega državnega praznika, dneva znanosti, ki ga bomo obeleževali 10. novembra, na dan smrti slovenskega razsvetljenca, gospodarstvenika, pisca in mecena Žiga Zoisa. Praznik ne bo sicer dela prost dan, kljub temu pa nosi pomembno sporočilno vrednost. Znanost je ena od prioritet te koalicije in Vlade, kar se ne kaže le v besedah, ampak tudi v dejanjih. Pred nastopom te vlade so vlaganja v znanost znašala okoli 350 milijonov evrov letno, ta vlada pa je lani za znanost namenila že 528 milijonov, v letošnjem letu 674 milijonov evrov, prihodnje leto pa bo ta številka znašala že več kot 700 milijonov. Proračun za znanost smo torej pod vodstvom Roberta Goloba podvojili, saj so znanost in inovacije ključne za razvoj gospodarstva in delovnih mest z dodano vrednostjo. Da je Slovenija država znanja, ambicij in vrhunskih dosežkov, kaže tudi uspeh na evropskem razpisu za super računalnik. Na razpisu smo dokazali, da smo tudi na področju informacijskih znanosti konkurenčni v svetovnem prostoru. Vlaganje v znanost pa je nenazadnje vlaganje v prihodnost naših mladih in uveljavitev Slovenije kot tehnološkega središča na evropskem in svetovnem zemljevidu. Prepričanje, da je znanost nekaj, kar se ne tiče prav vsakega izmed nas, je zmotno. Znanost je namreč prepletena z vsemi porami družbenega življenja. Namen obeleževanja praznika znanosti je popularizacija vseh področij znanosti v najširši družbi, povečanje zavedanja o pomenu znanosti in približanja znanosti slovenski javnosti. Znanost je gibalo napredka družbe in države. Spodobi se, da tako pomembno področje torej dobi svoj dan, dan znanosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo seveda predlog dopolnitve zakona **4. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in v njenem imenu kolega Zvonko Černač, izvolite. Lep pozdrav vsem. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je skupaj z Rektorsko konferenco Republike Slovenije, Koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, Inženirsko akademijo Slovenije in Slovensko medicinsko akademijo na podlagi predloga odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti konec leta 2022 podala predsednici Državnega zbora, predsedniku Vlade in predsednici Republike Slovenije pobudo, da se 10. november razglasi za dan znanosti. Datum ni izbran naključno. Na ta dan obeležujemo svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Istega dne leta 1819 pa je umrl razsvetljenski mecen znanosti Žiga Zois. Predlagatelji so zapisali, da je namen tega državnega praznika, ki ne bo dela prost dan, da približamo znanost širši javnosti, krepimo znanje kot eno temeljnih vrednot slovenske družbe, razvijamo zavest o pomenu raziskav na različnih razvojnih področjih v svetu in doma, krepimo narodni ponos spričo vrhunskih in mednarodno pomembnih dosežkov slovenskih raziskovalcev in raziskovalk na državni in mednarodni ravni, obenem pa aktivno vključujemo javnost v razprave o ključnih odprtih vprašanjih v sodobni družbi. Le kdo se s tem ne bi strinjal? Praznik bo, tako predlagatelji, namenjen tudi popularizaciji vseh področij znanosti. 10. novembra se bo vsako leto zvrstil niz dogodkov, podeljene pa bodo tudi najvišje državne nagrade za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, to so Zoisove in Puhove nagrade in priznanja, ki se na ta dan podeljujejo že danes. Predlagatelji so še poudarili, da je znanje ključno za razvoj države, vendar dosežki raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti v širši družbi niso dovolj prepoznani kot gibalo napredka. Zato je znanosti na državni ravni treba dati večjo veljavo. Če bo uzakonitev dneva znanosti po dobrih dveh letih od podane pobude dala znanosti na državni ravni večjo veljavo, potem je najmanj kar lahko storimo, da to pobudo podpremo in očitno bo podprta soglasno. Verjetno pa to za podporo znanosti, predvsem za podporo mladim, ki pogumno stopajo na pot novih odkritij, ne bo dovolj. Lani je bil svetovni dan znanosti v Sloveniji s fokusom na mladih. Po Žigi Zoisu so poimenovane tudi štipendije za najbolj perspektivne dijake in študente. Na odboru je poslanec Reberšek opozoril, da študentje na odločitve glede dodelitve Zoisovih štipendij čakajo po več mesecev mimo vseh zakonskih rokov, ki so že tako in tako predolgi, in če so v preteklih letih bile te odločitve sprejete v zakonskih rokih in najkasneje v decembru, jih za lani še pred dvema tednoma, ko smo uzakonitev dneva znanosti obravnavali na odboru, ni bilo. Da ne omenjam birokratskih zapletov, ki najbolj nadarjenim pri teh enostavnih birokratskih opravilih dvigujejo tlak. Prav je, da znanosti tudi na simbolni ravni damo ustrezno veljavo, od odločevalcev pa se seveda pričakuje več. Za začetek odprava raznih birokratizmov, ki dušijo mlade in ostale pri njihovih idejah, tako na področju znanosti kot na številnih ostalih področjih. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo obeležitev dneva znanosti podprli.

Predlaga se nov državni praznik, ki pa naj bi bil dela prost dan, in sicer 10. november, dan znanosti. Gre za dan smrti slovenskega razsvetljenca, gospodarstvenika, pisatelja in mecena Žiga Zoisa, na dan njegovega rojstva, 23. novembra, je namreč že državni praznik, in sicer dan Rudolfa Maistra, poleg tega pa je 10. november tudi svetovni dan znanosti za mir in razvoj na predlog Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Pobudo za razglasitev novega državnega praznika 10. november, dan znanosti, je konec leta 2022 dala znanstvena skupnost. Namen njihove pobude je povečati prepoznavnost znanosti in jo še bolj približati slovenski javnosti. Pobudniki so poudarili, da je znanje ključno za razvoj naše države, vendar dosežki raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti v širši družbi niso dovolj prepoznani, zato je znanosti na državni ravni treba dati večjo veljavo. Slovenski raziskovalci dosegajo rezultate, ki so pomembni in odmevni v svetovnem merilu in bistveno prispevajo k promociji Slovenije v svetu, a so njihovi dosežki včasih bolj prepoznavni v tujini, kakor doma. Razglasitev takega državnega praznika bi po mnenju pobudnikov povečala prepoznavnost znanosti in njenih dosežkov v širši družbi in še zlasti med mladimi, pri katerih je treba načrtno razvijati zanimanje za znanost. Dan znanosti bi povečal zavedanje o pomenu znanosti, razvijal zavest o pomenu raziskav na najrazličnejših področjih za razvoj v svetu in doma ter krepil mednarodni ponos zaradi vrhunskih in mednarodno pomembnih dosežkov slovenskih raziskovalcev. Dan znanosti bi bil vključno s številnimi dogodki namenjen popularizaciji vseh področij znanosti. Na ta dan se bodo podeljevale tudi najvišje državne nagrade za izjemne dosežke v znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti, Zoisove in Puhove nagrade in priznanja. Predlog zakona bomo v Novi Sloveniji tudi podprli. Bi pa ob tej priložnosti Vladi in ministrstvu sporočil še enako, kot sem povedal tudi na Odboru za delo. Ni dovolj, da samo poimenujemo praznik. Potrebujemo konkretne in takojšnje ukrepe, da se že sprejeti zakoni dejansko začnejo izvajati. Eden od primerov, ki jasno kaže, kako se zastavljeni ukrepi zataknejo pri izvajanju, so Zoisove štipendije. Starši otrok so mi pisali, da do 11. 3. mnogi še niso prejeli odločb za Zoisovo štipendijo, kaj šele izplačil. To je nevzdržno. In kaj sporočamo nadarjenim mladim s tem, ko morajo čakati pol leta na to odločbo o štipendiji? Kaj šele na samo štipendijo? Dijaki so morali vloge oddati že septembra lani, študenti pa oktobra. In marca letos, Nekateri še vedno nimajo odgovora, ali štipendijo prejmejo ali ne. Zastavljeni ukrepi, kot so Zoisove štipendije, naj bodo več kot le lepo zapisana beseda na papirju. Potrebujemo dejanske rešitve in ne zgolj praznih obljub. Poskrbite tudi za konkretno učinkovito izvajanje ukrepov za spodbujanje znanstvenikov, raziskovalcev in nadarjenih mladih, ki bodo to še postali. Prav tako pa vladi Roberta Goloba sporočam naslednje. Svojo moč, svojo večino, 54 vas je v 90, smiselno uporabiti še za kaj drugega, kot samo za predlaganje novega praznika. V državi imamo številne težave, ki jih lahko s takšno večino rešite, od zdravstva, šolstva, romske problematike do razbremenjevanja, namesto dodatnega obremenjevanja zaposlenih in gospodarstva. Žal svoje večine za vse to ne znate uporabiti. Živela svoboda! Ko ne bo več svobode, takrat bom pa jaz predlagal praznik. Hvala lepa. Kolega Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, državni sekretar. Znanost skupaj s kulturo in športom predstavlja enega izmed ključnih stebrov sodobne družbe, saj znanstvene raziskave in znanstveniki bistveno prispevajo k njenemu napredku ter izboljšanju kakovosti življenja. Dan znanosti tako ne bo imel zgolj simboličnega pomena, temveč bo odražal eno izmed naših najpomembnejših vrednot, ki zagotavlja blaginjo in prihodnost naše družbe, to je znanje. Sodobne družbe si brez znanosti preprosto ne moremo zamisliti, zato ji upravičeno posvečamo poseben dan, ki bo namenjen promociji znanstvene dejavnosti in njenih dosežkov. V Sloveniji smo lahko upravičeno ponosni na naše znanstvenike in znanstvenice, ki s svojim predanim delom ter izjemnimi dosežki pomembno prispevajo k razvoju naše znanstvene dejavnosti tako doma kot tudi po svetu. Pohvalimo pa se lahko tudi z bogato znanstveno intelektualno dediščino, kateri začetki segajo vse od Žige Zoisa naprej. Ta dan bo imel tudi širši pomen, saj obeleževanje praznika ne bo le priložnost za slavljenje dosežkov, temveč tudi za številne dejavnosti, ki so povezane s promocijo znanosti v javnosti. Javnosti, še posebej pa mladim, ki se odločajo o svoji poklicni prihodnosti, bomo s pomočjo različnih dogodkov, kot so dnevi odprtih vrat, javne razprave, okrogle mize ter javne predstavitve znanstvenega dela in eksperimentov, poskušali približati znanost in njeno dejavnost. S praznikom bomo spodbujali tudi inovativnost med ljudmi in motivirali mlade, da se odločijo za poklic znanstvenika ali inovatorja. Znanost je torej področje, ki nas obdaja v vsakdanjem življenju, zato je pomembno, da ob dnevu znanosti posvetimo čas tudi razpravam o ključnih vprašanjih glede prihodnje vloge znanosti v sodobni družbi, njenemu nadaljnjemu prispevku, kritičnemu premisleku o potencialnih zlorabah znanstvenih dosežkov. Ker se Socialni demokrati zavedamo pomena, ki ga ima znanost za sodobno družbo, bomo predlog zakona, ki uvaja nov državni dan znanosti podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. In ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v petek, 28. marca v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade, Igorju Feketiju. Državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Pozdravljeni znova. Osnovni namen novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je prenos prenovitvene direktive, ki nadomešča dosedanjo veljavno direktivo Sveta za okrepitev in spodbuditev sistema modre karte Evropske unije. Ta je namenjena privabljanju visoko kvalificiranih delavcev iz tretjih držav. Med drugim tudi z olajšanim sistemom mobilnosti med državami članicami, priznavanjem poklicnih izkušenj in olajšanim sistemom ocenjevanja in potrjevanja visoke poklicne usposobljenosti za namene izdajanja modre karte Evropske unije. Obenem novela uvaja tudi nekatere druge rešitve, ki so predlagane kot odziv na aktualno dogajanje na področju delovnih migracij v Sloveniji. sicer so namenjene predvsem dodatni zaščiti negotovega položaja delavcev migrantov na slovenskem trgu dela in določajo možnost opravljanja sezonskega dela. V turizmu in gostinstvu, ampak samo na podlagi delovnega razmerja. Med ukrepi za zaščito negotovega položaja delavcev migrantov lahko izpostavimo nov pogoj za zaposlitev delavca migranta, in sicer, da delodajalec ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov. Ta pogoj se ne upošteva, če delodajalec ponudi zaposlitev s plačo, ki je najmanj v višini bruto povprečne mesečne plače v preteklem letu v Republiki Sloveniji ali če pred tem zaposlitev ponudi odpuščenemu delavcu oziroma odpuščenim delavcem, ki so v evidenci brezposelnih oseb, ti pa to zaposlitev zavrne. Novela uvaja tudi novo evidenco delodajalcev, ki so bili pravnomočno kaznovani za prekršek po delovnopravni zakonodaji. Ta bo omogočila, da se bodo s kršilci lahko seznanili tujci, ki imajo soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, tujci, ki imajo prost dostop do slovenskega trga dela, kot tudi vsi ostali delavci, torej tudi slovenski delavci in delavci iz Evropske unije. Tistim tujcem, ki v Sloveniji zakonito prebivajo iz drugih razlogov, kot je zaposlitev, samozaposlitev ali delo, torej družinski člani, študenti in tako naprej je omogočeno, da se do izdaje izkaznice dovoljenja za prebivanje, na kateri je označen dostop do trga dela, zaposlijo samo na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in informativnega lista, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po opravljeni kontroli trga dela. Namen te določbe je hitrejša vključitev na trg dela po pridobitvi ustrezne avtorizacije s strani Zavoda za zaposlovanje. Po opominu Evropske komisije, zaradi nepopolnega prenosa direktive o sezonskih delavcih novela odpravlja tudi nepravilnosti pri prenosu te direktive. In sicer omogoča, da tujec zamenja delodajalca po izteku veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo. Zavod za zaposlovanje bo dovoljenje za sezonsko delo izdal v roku desetih dni, če je tujec v zadnjih petih letih že opravljal sezonsko delo v Republiki Sloveniji. Če je tujcu razveljavljeno dovoljenje za sezonsko delo ali na podlagi umika soglasja Zavoda za zaposlovanje razveljavljeno enotno dovoljenje, zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje s strani delodajalca je tujec upravičen do odškodnine, ki jo je dolžan izplačati delodajalec. Odškodnino vključuje v celoti ali delno neizplačane plače ali plačila po pogodbi. Civilnega prava in plače oziroma plačila, ki bi jih tak tujec prejel, če mu dovoljenje za sezonsko delo oziroma enotno dovoljenje ne bi bilo iz teh razlogov razveljavljeno. O noveli Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je potekal intenziven dialog med socialnimi partnerji torej usklajena s predstavniki sindikatov in lastnikov in upravljavcev podjetij.

Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in za predstavitev poročila dajem besedo predsedniku odbora, kolegu Milanu Jakopoviču, izvolite. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 35. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je predstavil ključne razloge za sprejem predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe med drugim povedala, da je predlog za amandmaje odbora vložen s strani Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, pripravljen kot odziv na pripombe iz pisnega mnenja. Glede predloga za amandma odbora k 4. členu, ki je bil vložen s strani poslanskih skupin Svoboda in SD pa je poudarila, da predlagane rešitve uvajajo novo vsebino in se umeščajo v člen, ki ureja splošno določbo, poleg tega pa ni jasno razmerje do sistemske ureditve. Predlagana ureditev je sporna tudi z vidika načela legalitete, saj vladi prepušča, da z uredbo določi poklice in dejavnosti, v katerih se lahko tujec zaposli. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. v razpravi so v Poslanski skupini SDS, ki predloga zakona ni podprla, opozorili, da so poslanske skupine koalicije med obravnavo predloga zakona na več kot polovico členov vložile predloge za amandmaje odbora, kar povzroča nepreglednost zakona in onemogoča dovolj časa za temeljito preučitev sprememb. Izrazili so kritiko do predloga za amandma odbora k 4. členu, ki Vladi podeljuje široka pooblastila, da z uredbo določi poklice in dejavnosti, v katerih bi se tujci lahko zaposlili, na podlagi potrdila o vloženi prošnji in soglasja zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Ključne vsebine bi morale biti določene v zakonu in ne prepuščene vladi, da jih ureja z uredbo. Opozorili so na težave glede jezikovnega usposabljanja in poznavanja jezika v zdravstvenih poklicih ter menili, da bi predlog zakona moral vključevati večje možnosti za integracijo tujcev. V poslanskih skupinah koalicije, ki so predlog zakona podprle, so povedali, da ta uvaja administrativne olajšave, prepoznava slabe prakse ter vzpostavlja ustrezne varovalke. Poudarili so ključne pozitivne rešitve, ki bodo gospodarstvu olajšale pridobivanje ključnih kadrov in tujim delavcem zagotovile določene pravice ter zaščito. Izpostavili so predlog za amandma odbora k 4. členu, ki omogoča hitrejše zaposlovanje v strateško pomembnih poklicih in lažje prilagajanje politike glede na potrebe gospodarstva, hkrati pa spodbuja integracijo v družbo. Prav tako so izpostavili pomen integracije tujih delavcev in njihovih družinskih članov v naše okolje. Zato pozdravljajo uvajanje obveznosti za delodajalce, da zagotovijo izobraževalne programe za učenje slovenskega jezika. Predlagali so tudi razmislek o obveznem tečaju slovenskega jezika za družinske člane tujih delavcev, kar bi izboljšalo njihovo integracijo. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel.

In prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 25. marca, ki je objavljen na e-klopi. Ker je amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 23. členu, bomo o njiju zdaj razpravljali skupaj. V razpravo dajem 4. in 23. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? razpravljati? Nihče. Potem zaključujem razpravo pri tej točki oziroma pri tem členu. In zdaj v razpravo dajem 17. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi tukaj kdo razpravljati? Tudi nihče potem tudi tu ne bo razprave.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Zdaj vidim, da Vlade ni, žal, dobro, potem bomo pač to spustili in gremo naprej. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Jožici Derganc, izvolite.

Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci, spoštovani navzoči! Odbor je kot matično delovno telo na 29. redni seji, dne 11. marca 2025, obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Uvodoma je predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je povedala v katerem delu se predlog zakona navezuje na njihovo delo in da ta del podpirajo. Na to je mnenje o predlogu zakona podala še predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. V razpravi so poslanci koalicije poudarili, da predlog zakona naslavlja trenutno situacijo v Sloveniji glede demografskih trendov in pomanjkanja delovne sile. Povedali so, da je v Sloveniji nizka stopnja brezposelnosti in velike potrebe delodajalcev po delovni sili. Predlog zakona prinaša številne pozitivne rešitve, med drugim razbremenitev upravnih enot, odpravlja birokratske ovire, da bodo delodajalci lahko hitreje zaposlili delavce, spodbuja prihod digitalnih nomadov in vzpostavlja boljše pogoje dela, pri čemer rešitve predloga zakona ne pomenijo varnostnega tveganja. Izraženo je zavedanje glede nujnosti čim hitrejše pridobitve znanja slovenskega jezika v okviru zaposlovanja tujcev in pomembnost uporabe slovenskega jezika kot ključnega elementa integracije. Vse potencialne težave predloga zakona so bile naslovljene s strani Ministrstva za notranje zadeve in z amandmaji odbora koalicijskih poslanskih skupin. Izpostavljeno je bilo tudi, da predlog zakona vsebuje rešitve za trenutno situacijo na trgu dela, da je gospodarstvo uspešno in posledično potrebuje delovno silo. Poslanci opozicije so poudarili, da je bil zakon o tujcih v tem sklicu Državnega zbora noveliran že štirikrat in da bi bilo potrebno pripraviti nov predlog zakona o tujcih. V Sloveniji se soočamo z demografskimi težavami in s tem s staranjem prebivalstva, kar posledično vodi v pomanjkanje števila delavcev in da gospodarstvo želi možnost njihove čim hitrejše pridobitve. Pričakovali so, da bo predlog zakona odpravljal težave, ki so se pojavile v praksi, predvsem glede neznanja slovenskega jezika s strani tujih delavcev, saj je to ključno za zaposlitev in delo v Sloveniji. Izpostavljeno je bilo, da predlog zakona uvaja modro karto EU, s katero se bo privabljalo visoko usposobljen kader, pri katerih je znanje slovenskega jezika zelo pomembno. Izpostavljen je bil tudi 50. člen predloga zakona glede preizkusa utemeljenosti, utemeljitve in omejitve gibanja v centru. Kar ocenjuje, da gre za obremenjevanje sodišč. Med drugim so izpostavili vprašanje glede dokazovanja poklicnih kvalifikacij delavcev, in sicer ali je potrebno formalno dokazovanje, ali so poklicne izkušnje dovolj, da se bodo šteli za visoko kvalificirane? Pri tem so opozorili, da v kolikor bo temu tako, to pomeni neenak položaj za slovenske državljane. Izpostavili so pripombe zakonodajno-pravne službe ter pripombe upravnega in vrhovnega sodišča k predlogu zakona. Predstavnica predlagatelja predloga zakona je podala dodatna pojasnila na v razpravi zastavljena vprašanja. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih Poslanske skupine koalicije o predlogu za amandma odbora Poslanskih skupin Svoboda in SD k 11. členu Predloga zakona o predlogih za amandmaje odbora Poslanske skupine SDS in o predlogih za amandmaje odbora poslanskih skupin koalicije. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije in amandmaje odbora, brezpredmeten je postal amandma poslanskih skupin koalicije k 44. členu. Odbor je v skladu s 128 členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala za pozornost.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

Dva sta prijavljena, prva ima besedo kolegica Tereza Novak in za njo kolega Andrej Kosi, izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz bi mogoče najprej rekla, da gre za kar veliko zelo pozitivnih sprememb v Zakonu o tujcih, ki ga danes sprejemamo. Danes zjutraj sem poslušala na Radiu 1, mislim, oziroma prvi pogovor z eno mlado mlado žensko, predstavnico Sindikata Plus in moram reči, da sem zelo vesela tega in predlagam, da se posluša, kako mladi gledajo na to, da da moramo v Sloveniji sprejeti tujce kot delovno silo, zato ker jo potrebujemo. In jaz mislim, da vse strahove, ki jih predvsem naša opozicija vedno znova servira na to temo je treba utišati predvsem na način, da se s tujci, ki jih v Sloveniji sprejmemo, jih potrebujemo, jih zaposlimo, dela maksimalno spoštljivo. In to ne, ko so že tudi pri nas, seveda tudi takrat, ampak tudi, ko jih sprejemamo. In v zakonu je veliko olajšav, tako za upravne enote, tako za tujce, kot tudi za delodajalce. In jaz bom seveda podprla naše amandmaje, ne pa amandmaja Poslanske skupine SDS.

Torej, že v splošni razpravi in tudi na odboru, kar je razvidno iz poročila, smo na ta zakon oziroma novelo zakona v opoziciji oziroma v Slovenski demokratski stranki dali kar nekaj pripomb. Seveda se zavedamo pomena demografskih težav, tudi pomanjkanja delovne sile. Zavedamo se potrebe po reševanju tega prav tako tudi pri pridobivanju ustreznega visoko kvalificiranega kadra in pa tudi tega, da se moramo tudi v zakonodaji slovenske zakonodaje prilagoditi zakonodaje Evropske unije. Pa vendar menimo, da bi bilo treba pripraviti en celotni zakon, nov Zakon o tujcih. Kajti gre za četrto spremembo, ki bo nenazadnje, torej tudi po birokratski poti torej res omogočil neko lažjo vključevanje in pa zaposlovanje tujcev. Po drugi poti pa seveda izenačil pogoje s slovenskimi državljani. Seveda smo tudi mi za spoštljiv odnos in da se ne bi ponavljale te zgodbe, ki smo jih nedavno videli na televiziji v zvezi s temi filipinskimi avtobusnimi šoferji. Mogoče pa tudi prepričan sem, da je takih zgodb še mogoče mnogo, ko pač tujce pripeljejo v Slovenijo in jih potem tu nekako neprimerno namestijo. Videli smo, v kakšnih pogojih tudi za kakšno plačilo. In seveda potem se tujce izrablja za to kot neke vrste bolj suženjsko delovno silo. Seveda so pa tudi primeri, ko dejansko so tujcem omogočili mnogo več kot slovenskih državljanov, kar sem že govoril, od izobrazbe, slovenskega jezika do stanovanja in tako naprej pa se vendar niso hoteli integrirati. Dejstvo je, da pač vsakdo, ki hoče delati v Sloveniji, seveda mora dokazati najprej seveda izobrazbo. Zdaj tu, ko govorite, da bi se naj na nek način dokazovalo. Torej, njegova usposobljenost tudi za priznavanje poklicnih izkušenj ni v sorazmerju torej s slovenskimi državljani. Vsakdo, ki se hoče v Sloveniji zaposliti, lahko ima mnogo izkušenj, ampak nima potem ustrezne izobrazbe in težko dobi potem službo, ker pravzaprav zaradi izobrazbe to ni možno, mora se torej izobraževati, mora se šolati skozi vsa ta proces in se zelo težko zaposli. Potem nekje na podlagi izkušenj. bi pa potem naj tujcu tudi z direktivo Evropske unije priznavali poklicne izkušnje, ki si pač jih je tujec pridobi v določenem poklicu. To je nesorazmerno. Predvsem je pa tudi pomembno, da tujec se nauči in pri svojem delu uporablja slovenski jezik, to je dejstvo, še posebej, ko dela nekje, kjer je v stiku z državljani. Zdaj, eno je delo nekje na gradbišču, eno je dela nekje, ne vem, nekem prostoru, spet drugo je, ko pa so, ne vem, zaposleni kot natakarji, kot zdravniki in tako dalje. Slišali smo že zgodbo, mislim, da je bilo to na odboru za zdravje, ko so dejali iz koalicije, da se celo bodoči zdravniki tujci učijo v domatični državi slovenskega jezika. Zdaj, lepo vas prosim, no. Povejte mi državo, kje učijo slovenski jezik zato, da bodo prišli v Sloveniji delati. torej vem, tudi, mnogo je primerov, ko dejansko zelo, zelo izobraženi ljudje, tudi zdravniki in tako dalje delajo že vrsto let v Sloveniji in nekako ne govorijo slovenski jezik. To je neprimerno, to ni spoštljiv odnos do državljana, ki potrebuje zdravstveno oskrbo in tudi zelo težko je, potem komunicira s slovenskim državljanom. Zdaj, starejši, ki smo se učili srbohrvaškega jezika v osnovni šoli, nekako ta jezik vemo, mlajši ga več ne. In da se potem mora mlad prilagajati v lastni državi, da bo lahko, ne vem, zdravniku povedal, kaj je z njim narobe in z njim komuniciral, je pa to neprimerno. No vsekakor mi smo podali amandma k 8. členu, kjer predlagamo, da se ta člen črta, kajti menimo, da je osemdnevni rok, ki je že sedaj zadosten in ga ni potrebno podaljševati na deset dni, torej v zvezi s tem, da bi prenehal status mednarodne zaščite. Tudi predlagamo črtanje 14. člena, ker tudi menimo, da je že veljavna ureditev, ki določa enoletno obdobje v zvezi z, torej z / nerazumljivo/ predavatelji, visokošolskimi učitelji in sodelavci, da pač to delo opravlja sporazum o gostovanju, eno leto dovolj in da se potem podaljšuje, ne dve leti. Tudi predlagamo amandma k 29. členu, kjer pač nekako se v bistvu nanaša na pravico do združitve tujca z mladoletnimi, neporočenim otrokom tujca z mladoletnim neporočenim otrokom zakoncev in tako dalje ter tudi dovoljenja za prebivanje združitve družine. S tem predlogom amandmaja nekako, ki določa, torej ureja združitev družine, pač poskušamo, da je ta, da je ključno obdobje, torej dveletni pogoj prebivanja v Sloveniji, ne zgolj eno leto, kajti menimo, da je pravzaprav tudi v tem času si mora tujec urediti vse potrebno, da lahko potem ta družina biva, ker si, pojavi se problem, da potem tujec dela v Sloveniji, pride družina, družina potem tu ostane, tujec gre potem delati v Avstrijo in tako naprej, družina pa potem pri nas na socialnem transferju. In pa tudi amandma k 50. členu, kjer je predlagano, da se ta člen črta, in torej gre za člen, ki ureja preizkus utemeljenosti omejitve gibanja v centru, kajti na to je pripombo dalo tudi vrhovno in upravno sodišče, ki opozarjata, da v zvezi s tem ni potekalo strokovno usklajevanje. Vsekakor menimo, da določene rešitve tudi o možnosti zaposlitve nekomu, ki ni bilo odobrena torej azil, torej tako osebo, ki pač mednarodna zaščita ni bila odobrena pravnomočno, je potrebno čim prej deportirati, ne pa da še mu se omogoča torej delo v Sloveniji. Dejstvo je, da Slovenija ima ogromno, ogromno drugih težav, predvsem na demografskem področju. Prav včeraj, ko je bil materinski dan, smo lahko videli zaskrbljujoče podatke o številu rojstev, ki je iz leta v leto manjšo. Torej moramo narediti več na tem področju, torej se požvižgati na te težave, ki so in potem to reševati z blagimi pogoji za delo tujcev v Sloveniji, kajti to ni prava smer v prihodnosti torej za državo, za Slovenijo. Predvsem pa je treba omogočiti

kolikor bi bila manjša obdavčitev plač, v kolikor bi bilo manj nekih drugih dajatev, ker bi bili pogoji dela nekoliko boljši, torej neto izplačilo večje, kot ga dobijo na primer v Avstriji in tako naprej. Predvsem tudi drugi pogoji in zato pravzaprav v Slovenski demokratski stranki tega zakona ne moremo podpreti, kajti menimo, da to ni ustrezna rešitev, da s tujci zapolnjujemo to vrzel, ampak da je treba rešiti demografske izzive, predvsem pa zaposliti slovenske državljane, tudi tiste, ki delajo v tujini in pa tudi tiste, ki zlorabljajo socialne transferje, torej lepo živijo v socialnih transferjev in v Sloveniji pač nočejo delati. Hvala lepa. Dovolite mi še en zdrs, včeraj je bil en zakon vložen, ki bi pa lahko kar pripomogel k povišanju rodnosti, a ne. Kolegica Sluga, vi bi želela še razpravljati. Vi tudi? Ne. Aha, vidim, da je še. Dobro. Potem vas prosim za prijave.

Tri prijavljene razpravljavke imamo. Prva bo razpravljala kolegica Vera Granfol, za njo kolegica Janja Sluga in potem Tereza Novak, izvolite. **VERA GRANFOL (PS Samo na kratko bi povedala glede te pripombe, kje v balkanskih državah se lahko učijo slovenščine. Takole mimogrede, Slovenija ima lektorate v številnih državah po svetu in tudi seveda na Balkanu, tako na Hrvaškem, Bosni, Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori na določenih univerzah. Toliko.

kako ne bodo podprli zakona, pa čeravno smo pred parimi dnevi skoraj sedeli na eni seji, kjer so tak zakon v opoziciji zahtevali. Govorim seveda o tisti seji, kjer smo govorili o debirokratizaciji. Namreč ta zakon naslavlja vse težave, ki so bile takrat s strani opozicije izpostavljene, birokratske obremenitve. Preveč vsega dela, letanje od okenca do okenca, preverjanje, takšno in drugačno, vse to je tisto kar naslavlja ta zakon, ki se sedaj v določenih delih usklajuje tudi z evropskim pravnim redom, seveda pa uvaja tudi nekatere administrativne razbremenitve upravnih enot. In tisto, kar je treba povedati, v ničemer nikomur ničesar ne olajšuje v smislu, da zdaj se bodo pa vrata pri nas kar odprla. Ne? In amandma, ki ga vlaga opozicija na 8. člen, je amandma, ki bi želel črtati podaljšanje roka za vložitev prošnje za dva dni tistim tujcem, ki so bili pri nas pod mednarodno zaščito, se pravi tistim, za katere so v opoziciji zahtevali, da se status uredim, to so večinoma begunci iz Ukrajine, to so ljudje, ki so pri nas že zdaj par let, ki so se v veliki večini vključili na trg dela, naučili slovenskega jezika, so varnostno preverjeni naprej in nazaj in dva dni dodatno jim dajemo možnost, da po preteku statusa mednarodne zaščite vložijo vlogo in pač opozicija je proti. Še enkrat je treba poudariti, da je ta zakon tudi odgovor na apele iz gospodarstva. Kolega pravi, treba je zaposliti več slovenskih državljanov, več slovenskih državljanov se zaposliti ne da. Pod to vlado je stopnja brezposelnosti v Sloveniji zgodovinsko najnižja in gospodarstvo ves čas opozarja, kako je kadrovski bazen tudi že na bivšem, v bazenu bivše Jugoslavije izpraznjen.

V tem zakonu se izboljšujejo pogoji za visoko kvalificirano delovno silo za digitalne nomade. Usklajujejo se postopki s tistimi, s katerimi so pod drugimi zakoni neusklajeni. Ravno tako se spodbuja mobilnost znotraj EU, ureja se modra karta, priznava se neke poklicne izkušnje, ki do zdaj niso bile priznane in tako naprej. če sklenem je ravno to odgovor na vse tiste očitke, ki jih ves čas lansira opozicija, kako ne odgovarjamo na izzive, kako smo zbirokratizirana država. Vsi členi v tem zakonu, ki se spreminjajo, naslavljajo ravno to, manj birokratizacije, lažje poti, bolj usklajene postopke in nekako spodbuja, da pri nas ostanejo tisti tujci, ki so se že integrirali, ki so sprejeli to kulturo, ki so varnostno tudi preverjeni.

za kaj gre v členu, ki govori o tem, da če se je nekomu bila zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito, lahko v tem roku do tega, da mora zaprositi državo, lahko vloži prošnjo, ki potem dovoljuje bivanje za ureditev statusa če dela. Gre namreč za to, da so lahko take zavrnitve čisto nedolžne, tako s strani ljudi na primer. To bi se lahko zgodilo tudi v Ukrajini, če bi končno končno bilo bil mir, pa vendar še ni. Vse niso razmere urejene, ampak vendarle ugotovijo, recimo pri nas odločevalci, da to ni zadosten razlog za dodelitev začasne zaščite, In bi potem lahko človek, ki je pri nas že delal in gre, seveda je to pogoj, da že dela, je nekaznovan po vseh kriterijih že delno integriran, ker je že toliko časa v Sloveniji in predvsem še enkrat dela in prispeva k našemu gospodarstvu in skupni blaginji, bi lahko si urejal status na podlagi zdaj tega člena, si bo lahko urejal, kar jaz mislim, da je zelo, zelo velik doprinos, ker smo se vsi lahko spraševali, kako je možno, da po eni strani nujno potrebujemo delovno silo, po drugi strani imamo ljudi v Sloveniji, ki že delajo, pa jih potem zaradi takih procesnih zadev in nerazumnih določitev, kakršne smo imeli, podimo iz države, nazaj pa itak lahko še enkrat pridejo, če želijo delati. Ampak to je po moje zelo nesmiselno in s tem zakonom zdaj to urejamo. Pa še nekaj, mogoče bi bilo dobro opomniti glede na to, da gledamo slabe prakse zaposlovanja, ki so res grozne v Sloveniji, ampak na srečo imamo tudi dobre. In takim delodajalcem zdaj s tem zakonom in s prejšnjim, ki smo ga prej obravnavali, omogočamo, da bodo lahko do delovne sile iz tujine prišli na hitrejši način, seveda popolnoma varen in pregleden, pa vendarle malo hitreje. s tem, da bodo pa mogli se zavezati, da bodo pa intenzivno pa intenzivno spodbujali integracijo, kar pa mislim, da je to, o čemer je celo kolega Kosi prej govoril, kar vsi si želimo in si tudi mislimo, da je nujno. In se mi zdi, da tudi tu odpiramo nek prostor boljšega dela s tujci, ki jih potrebujemo. Na drugi strani pa tudi večjega angažmaja oziroma neke zaveze delodajalcev, da bodo pri integraciji sodelovali. Mislim, da je to zelo, zelo pozitivno. Hvala. Hvala lepa. Želi pri tem členu še kdo razpravljati? Kolega Kosi. Še kdo? Nihče. Potem, izvolite kolega Kosi. Hvala za besedo. Jaz bi se samo odzval na predhodne razprave kolegic. Torej, res je, imamo rekordno nizko brezposelnost, res je pa, da v tujini dela več kot 30000 Slovencev.

gredo v Avstrijo delati s trebuhom za kruhom, ker v Sloveniji nimajo dela oziroma je to delo manj plačano. Kajti, v Avstriji dobi torej večjo neto plačo, kot ga dobi v Sloveniji. Potrebujemo pa medicinske sestre in predvsem zdravstveni kader in prav ta kader dela v Avstriji. Hvalili ste se, kako ste z reformo plačnega sistema uredili plače pri medicinskih sestrah pa tega niste naredili. Prav ti dajo največ pripomb na to. Prav ta kader niste uredili in to zapolnjujemo s tujci, torej imamo kader doma, ki dela v tujini, manj pa zapolnjujemo s tujci. To pa ni ustrezno. In ko govorite tudi o tej pravnomočni zavrnitvi. Zdaj, če je nekomu pravnomočno zavrnjena mednarodna zaščita, mu je zavrnjena, torej mora zapustiti. In mislim, da bo to slej ko prej strožje, kajti Evropska unija napoveduje prav to, da bo pospešila vračanje tujcev iz Evropske unije nazaj, od koder so prišli. Kajti zaveda se, da to, kar je Evropska unija delala v preteklosti z uvozi tujcev na lastna tla, ni v redu. Ker se ubadajo z veliko brezposelnostjo, ker tujci nočejo delati, ker se ubadajo s terorističnimi napadi in tako in tako dalje. In seveda se politika, potem obrača v drugo smer: da bodo torej poostrili te azilne postopke in torej govorijo celo o teh taborih v tretjih državah in tako dalje, poostreni nadzor na mejah in tako dalje. Torej vrata tujcem, vsaj tistim, ki pač prihajajo predvsem nelegalno na naša tla, pod pretvezo, da bodo tu delali se nekako vse v Evropski uniji, počasi zapirajo. Seveda je pa prav, da pač kdo hoče delati, da se mu to omogoči. Ni problema. Je pa tudi prav, da pač tisti, ki dela v Sloveniji, da ima pogoj, da se nauči slovenskega jezika. Jaz sem tudi v teh razpravah, ko smo imeli na odboru, sem tudi s strani tujcev dobil odzive, so mi tudi pisali in nekako govorili v tej smeri, da želijo delati in da se tudi želijo naučiti slovenskega jezika. In da tudi sami so pravzaprav tega mnenja, da to moral biti pogoj, da lahko v družbi, torej tudi v Sloveniji, delujejo. In da se ne ubadajo s tem, kar smo priča. v teh velikih mestih, torej Kranjsko oziroma mestih, kjer so predvsem tujci, torej Kranj, Slovenska Bistrica, Velenje in tako dalje, kjer potem skorajda ves čas sliši slovenske besede oziroma kjer so potem težave predvsem ženska ima težave, ko ne morejo k zdravniku, ko ne morejo iti v trgovino in tako dalje, ker slovenskega jezika ne poznajo. To smo slišali, to je bilo, smo imeli na odboru že velikokrat. So te zgodbe, ki so jih tujci sami povedali, kako potem tu delujejo. In tudi sami pozivajo, da moramo urediti ta sistem k temu, k temu, da se slovenskega jezika naučijo. Danes Slovenec ne more iti delati v Avstrijo, v Nemčijo, če ne zna nemškega jezika. Ne more, ker ne bo dobil zaposlitve, ker ne more govoriti slovenski jezik, mora znati nemško. In to je osnovni pogoj in ta pogoj mora biti v tem Zakonu o tujcih zelo jasno in strogo napisan. Pospešitev nekaterih pogojev kar tako torej ni ustrezno. In zato moramo ne se hvaliti torej s tem kako je vse oh in ah, ker ni, z vsemi temi reformami niste naredili nič kaj boljšega. Predvsem pa morate v koaliciji, ki imate torej za škarje in platno v rokah, razbremeniti plače, povečati neto plače in narediti boljše pogoje za delo, da bodo lahko tudi ti Slovenci prišli v tujino. Predvsem pa tudi visoki kadri iz tujine. Dvomim, da bo prišel. Visoki kader. Visoko izobražen kader. V Slovenijo, kjer bi lahko delali, ne vem, za nekaj 1000 evrov, če bi lahko nekaj kilometrov stran v Italiji, Nemčiji ali pa v Avstriji dobil za isto delo torej mnogo večje plačilo ob seveda isti bruto plači. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? Kolegica Sluga, izvolite. **JANJA SLUGA (PS Svoboda):** Hvala lepa. Kolega Kosi se zdaj ne ukvarja več z amandmajem, o katerem naj bi tekla razprava, niti se več ne ukvarja s tem zakonom. Namreč, ta zakon v ničemer ne spreminja

zavaja v resnici. Tisto, kar je treba povedati, je: zadnje številke kažejo, da se vse več Slovencev, ki dela v tujini, čez mejo vrača nazaj. Upam, da ste te številke preverili, ker ne drži to, kar vi govorite. Zadnje številke so se obrnile in Slovenci se vračajo nazaj in delajo pri nas, zapuščajo službe v tujini. Druga stvar, govorite o 30 tisoč ljudeh, ki delajo v tujini. Tudi če bi vsi naenkrat prišli nazaj, je to še vedno premalo, kakršne so danes potrebe na trgu, še vedno je premalo. In tretja stvar, res bi rada vedela, na kakšen način bi vi te ljudi pripeljali nazaj, s kakšno silo, kaj bi storili. To bi bilo zanimivo slišati. Kar se tiče plačne reforme, o kateri ste tudi razpravljali, moramo povedati, da je Vlada ta pogajanja opravljala dve leti s sindikati, so bili trdi pogajalci. In govorite zdaj zopet o eni plačni skupini oziroma v enem poklicu, to so medicinske sestre, ki naj ne bi bile urejene. Seveda so urejene. Seveda so urejene, tako kot celoten javni sektor. Vi pa seveda spet zavajate, ker namreč v januarju je bila šele prva tranša dviga po tem sporazumu, ki so ga podpisali in sledile bodo še naslednje. In končni cilj je takšen kot je tudi bil skomuniciran, kot ga tudi Vlada ves čas objavlja zelo transparentno. Vi pa seveda govorite samo o prvem tem dvigu, ki je šele začetni dvig, in govorite, da ni urejeno, kar ne drži. Bi vas pa spomnila, da so se plače pod to Vlado dvignile v javnem sektorju vsako leto. Vsako leto. Pod vašo pač ne. Še enkrat poudarjam, torej ta zakon v ničemer ne naslavlja in ne znižuje pogojev za znanje slovenskega jezika. Čeprav, roko na srce, če spremljate kaj sosednje države, ga v resnici vse znižujejo. Hvala lepa. Izvolite repliko, kolega Kosi. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Ja, zdaj, kolegica Sluga, mi smo že predlagali torej prav Zakon o dohodnini, ki ste ga vi zavrnili, kjer bi lahko dobili večjo neto plačo, prav to smo predlagali. Kjer bi lahko tisti, ki dela v Sloveniji, dobil večjo neto plačo. Vi pa ste za spremembo plače dodatno obdavčevali z, nenazadnje tudi s tem prispevkom o dolgotrajni oskrbi, zmanjšali ste mejo za normirance s. p-je in obdavčujete plače, davek, davek na davek. Kar se pa urejenosti medicinskih sester tiče, plačnih reform, dajte malo medije prebrati. Medicinske sestre opozarjajo, da se jim plača ni zvišala. Če se je Janković za 3 tisoč, se je njim za 30 evrov. In opozarjajo, da na tak način ne morejo delati in odhajajo in še bodo odhajali, ker prav temu sektorju niste z reformo zvišali plač.

Pa dajte že enkrat povedati, kaj ste naredili s tem zakonom. Veste kaj ste naredili s tem zakonom? Izvrtali ste ogromno in gromozansko luknjo v proračun, to ste naredili! Zato, ker ste samo na eni strani populistično seveda zmanjšali, na drugi strani pa niste poiskali nadomestila za to. Ali je to odgovorno vladanje? Ali je, vas sprašujem. Enako ste naredili z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, kjer sem v prejšnjem mandatu opozarjala: sprejeli ga boste brez tega, od kod se bo vzelo financiranje, potem boste pa v predvolilni kampanji po celi Sloveniji nalepili predvolilne jumbo plakate s kljukico.

Ne bo razprave. Dobro, gremo naprej. V razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Tudi ne, potem ne bo razprave. V razpravo dajem 17. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Bi kdo razpravljal?

Zdaj dajem v razpravo 29. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče, ne bo razprave. V razpravo dajem 48. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi tu kdo razpravljati? Nihče, ne bo razprave. In gremo kar naprej, v razpravo dajem 50. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Je interes za razpravo? Ga ni. V razpravo dajem 52. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Tudi ne. V razpravo dajem 96. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Ni interesa za razpravo, kot vidim. In še zadnji amandma, v razpravo dajem 98. člen ter amandma poslanskih skupin. Svoboda, SD in Levica.

Tukaj bi rada pri tem amandmaju samo poudarila stališče MNZ, sicer se s predlaganim amandmajem strinjamo, v delu ki se pa nanaša na ta dvomesečni zamik uporabe določb pri prehodih prehodih med statusi za osebe s priznano mednarodno zaščito in zaščito in začasno zaščito ter pridobitvijo enotnega dovoljenja za prosilce za mednarodno zaščito in potem v delu novele glede možnosti vložitve prošnje za enotno dovoljenje za zavrnjene prosilce za mednarodno zaščito, pa imamo kar velik zadržek in sicer ocenjujemo, da nadgradnja registrov tujcev, ki je potrebna za izvajanje tega spremenjenega desetega odstavka in novega enajstega odstavka 34. člena, ter tudi novega 9. in desetega odstavka 37. člena veljavnega Zakona o tujcih ni možno po naših ocenah, pa smo kar temeljito pregledali in prečesali vse opcije, se pravi, ni možnosti izvesti izvesti nadgradnje registra tujcev v tako kratkem roku, predlaganem roku dveh mesecev, prav tako tudi ne azilnega registra in zato smo že v štartu predlagali, predlagali daljši rok glede zamika uporabe in sicer šestmesečni rok. Zdaj ob tem naj dodam, da je informacijski sistem upravnih enot oziroma se opravičujem, informacijski sistem upravnih notranjih zadev na našem ministrstvu sestavljen iz 16 državotvornih registrov, ki so med seboj tesno povezani in prepleteni, zato je vsaka sprememba na posameznem registru pomeni določene spremembe tudi v ostalih registrih. oziroma se ne bi izvedle vse predvidene faze nadgradnje za katere je pač predpisan točno določen protokol v skladu z varnostno politiko, bi to lahko pomenilo kritično tveganje za delovanje vseh registrov, ne samo enega izmed njih. Naj poudarim, da že najmanjše nadgradnje zahtevajo po predpisanem protokolu več kot dva meseca časa za izvedbo, za tako vsebinsko zahtevno nadgradnjo kot pa jo predvideva zakon v tem členu pa je po oceni Ministrstva za notranje zadeve šestmesečni rok nek minimum, pa še to se lahko zgodi, da bo premalo, če vzamemo v obzir vse ostale aktivnosti in obveznosti, ki jih ima izvajalec za nadgradnjo že tako predvidene in so določene z drugo spremembo zakonodaje. Zdaj naj omenim samo toliko, za razumevanje, nadgradnja ne poteka v okviru ali pa pod okriljem ministrstva, ampak jo izvaja zunanji izvajalec, ki sem že omenila, je obvezen tudi z drugimi 10.15** (Nadaljevanje) Tako da na tej točki bi še enkrat opozorila, če bo tak amandma sprejet, kot ga poslanci predlagate, v tako kratkem roku izvedbo vseh obveznosti glede glede registrov se zna zgoditi na koncu, da zakona ne bo mogoče izvajati, ker registri ne bodo nadgrajeni tako, kot bi morali biti. Tako da tukaj je morda apel še enkrat, da se premisli o smotrnosti

Nisem? Res ne? Ne. Dobro. Torej o amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek, 28. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim doktor Martinom Premkom za dopolnilno obrazložitev predloga zakona. Dajem besedo predstavniku predlagatelja, doktorju Martinu Premku. Izvolite.

Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! V tem Državnem zboru so že bili poskusi, da se sprejme Zakon o zagotavljanju do prostega dostopa dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 1991-1994. Poslanska skupina Svobode pa je to sedaj vložila pod novim naslovom Zakon o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem. V Poslanski skupini Svoboda namreč menimo, da se prihodnost lahko gradi samo na resnici, ne pa na lažeh. Vse, kar se gradi na lažeh, se prej ali slej sesuje. In minilo je že več kot 30 let od osamosvojitve Slovenije, od osamosvojitvene vojne, ko smo Slovenci po desetletjih in stoletjih teženj končno postali samostojna država. Na žalost so ti dogodki marsikdaj zlorabljeni za politične namene, širijo se dezinformacije, širijo se laži. Nekatere ljudi se izpostavlja, nekatere ljudi se zmanjša se jih zmanjšuje njihov prispevek. In nenazadnje še vedno ostaja neraziskano, kaj se je dogajalo z orožjem, ki je ostalo po osamosvojitveni vojni v Jugoslaviji. Po 30 letih je čas, da se dokumenti o tem predajo Arhivu Republike Slovenije in da so vsi državljani, ki jih to zanima, raziskovalci novinarji, zgodovinarji, da imajo prost dostop do tega, do teh dokumentov. Mi ne vzpostavljamo neke nove preiskovalne komisije, mi ne vzpostavljamo nekega razsodišča, sodišča, mi samo želimo tisto, kar bi bilo že, kar kar je potrebno narediti, da se vse dokumente in gradivo iz časa osamosvojitve, da se odstrani stopnja tajnosti in preda Arhivu Republike Slovenije. To je sedaj bistvo vsebine našega novega zakona o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem. Menimo namreč, da imajo vsi državljani pravico do resnice, da imajo pravico vedeti, kaj se je dogajalo med osamosvojitveno vojno v času osamosvojitve in po osamosvojitveni in po osamosvojitveni vojni. In menimo, da bomo s tem zakonom tudi ustvarili bolj strpno družbo, sožitje, pomirili ljudi med sabo, ki se še vedno prerekajo okoli zgodovinskih tem. in skratka, na ta način tudi

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, kolegici Terezi Novak. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor je kot matično delovno telo na 29. redni seji 11. marca 2025 obravnaval Predlog Zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 2091 do 2000, 1991 do 1994. V uvodu je predstavnik predlagatelja doktor Martin Premk podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavil ključne rešitve, ki jih prinaša. Izpostavil je, da so bili na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe pripravljeni predlogi za amandmaje odbora, ki vsebujejo tudi spremenjen naslov predloga zakona. Nato je mnenje o predlogu zakona podala še predstavnica Zakonodajno-pravne službe in predstavnik Državnega sveta. V razpravi so v Poslanski skupini SDS med drugim izpostavili, da rešitev predloga zakona ne bodo podprli. Saj so te po njihovem mnenju selektivne, jim pa tudi ne bodo nasprotovali. Strinjajo se, s samim namenom predloga zakona, nikakor pa ne z uporabljenim pristopom. Menili so namreč, da bi bilo treba javnosti na razpolago dati še več dokumentarnega in če bo to potrebno, po njihovem mnenju vse od leta 1945. Zato so za plenarno zasedanje napovedali vlaganje amandmajev, ki bodo to vprašanje ustrezno naslavljali. Med drugim so predlagateljem očitali selektiven zgodovinski spomin, predvsem glede slovenske osamosvojitve ter nepotrebno ponovno izpostavljanje ideoloških tem. To je bilo njihovo mnenje. V Poslanski skupini Svoboda so predlogu zakona izrazili podporo, predvsem pa njegovemu temeljnemu namenu, da se s širšo dostopnostjo arhivske dokumentacije preneha z ideološkimi zavajanji na račun dogodkov iz razmeroma nedavne zgodovine. Pri tem so se sklicevali tudi na priporočilo Sveta Evrope o evropski politiki glede dostopa do arhivskega gradiva, s katerim si predlog zakona tudi deli svoj temeljni namen. In sicer, da boljše razumevanje nedavne zgodovine pripomore tudi k preprečevanju sporov, pri čemer je treba dostop do javnega arhivskega gradiva šteti kot človekovo pravico. Med drugim so povedali, da moramo v tem okviru imeti vsi pravico se seznaniti in potem ustvariti sodbo o tem, kaj se je v preteklosti dejansko dogajalo in zgodilo. Rešitve predloga zakona tudi niso nekaj povsem novega, saj je Državni zbor že leta 2011 sprejel deklaracijo glede umika oznake tajnosti iz vrste dokumentov, ki so sedaj zajeti tudi v predlogu zakona. Poslanka iz Poslanske skupine Nove Slovenije je izpostavila, da je prav, da se lahko ljudje po toliko letih seznanijo z dogajanjem v času osamosvojitvene vojne. Pridružuje se tudi mnenju, da težko oceni, ali so s predlogom zakona zajeti vsi ključni dokumenti, prav tako glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe je predlagala, da bi sedlog zakona morda umaknil, celo napisal nov. Saj tudi s predloženimi predlogi amandmajev niso bili po njenem mnenju odpravljeni ključni očitki Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik predlagatelja je v nadaljevanju podal dodatna pojasnila, v razpravi izpostavljena stališča in vprašanja. Po končani razpravi je odbor glasoval o predlogih za amandmaje odbora poslancev doktorja Martina Premka in Branka Zlobka in o predlogih za amandmaje odbora Poslanske skupine SDS. Odbor je sprejel amandmaje odbora poslancev predlagateljev ter vse člene predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Branko Zlobko, izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Namen predmetnega predloga zakona je, da se omogoči seznanitev javnosti z vsemi okoliščinami procesa osamosvajanja, vojne za Slovenijo in trgovine z orožjem ter o ravnanjih nosilcev javnih funkcij v državnih organih in drugih posameznikov, ki so pri tem sodelovali. In sicer s pripravami na **18. TRAK: (VP) 10.25** (nadaljevanje) osamosvojitev in potekom vojne za Slovenijo ter uvozu, izvozu, tranzitu, prodaji in posredništvu v prometu z vojaškim orožjem in opremo, ki sta ga izvajali Socialistična republika Slovenija in Republika Slovenija v svojem imenu za svoj račun do 31. decembra 1994. V skladu s tem namenom se spreminja tudi naslov zakona, ki se po novem glasi Zakon o dostopnosti in uporabi gradiv o osamosvojitveni vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem. predlagatelji zakona so se za spremembo prvotno predlaganega cilja oziroma namena zakona odločili na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, predlogov nekaterih zunanjih deležnikov, predvsem pa na podlagi razprave na Državnem svetu in pa izrečenih očitkov predvsem s strani SDS, da je ta zakon pristranski in je njegov namen ugotavljati politično odgovornost nekaterih bivših in aktualnih nosilcev javnih funkcij ter da nadomešča institut parlamentarne preiskave. Zato se je že z amandmaji na matičnem delovnem telesu, pa tudi z amandmaji, o katerih se bo odločalo na plenarni seji zbora, razširilo obdobje in predmet zakona na procesu osamosvajanja in osamosvojitvene vojne, vključno s poskusi razorožitve Teritorialne obrambe Socialistične Republike Slovenije in ravnanjem takratnih republiških organov SRS ter ravnanje Jugoslovanske ljudske armade v letu 1990. Prvotno predlagani zakon, ki so ga vložili predlagatelji, res temelji na predlogu zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem v letih 1990 do 1994, ki je bil v zakonodajni postopek vložen že daljnega leta 2011. Državni zbor ga je sicer obravnaval, a se je zaradi predčasnih državnozborskih volitev zakonodajni postopek zanj končal. Navedeni zakon pa je bil oblikovan na podlagi deklaracije Državnega zbora ravno tako sprejet leta 2011, v kateri ta poudarja, da ponavljajoča se politična razprava o trgovini z vojaškim orožjem, ne da bi javnosti hkrati omogoča prost, prost dostop do teh dokumentov ter s tem objektivno, objektivno oceno odločitev o stvarnih ravnanjih takratnih nosilcev javnih funkcij posameznikov, ustvarja podlago za nenehno medsebojno obtoževanje o vpletenosti, odgovornosti in krivdi političnih subjektov za trgovino z vojaškim orožjem. Da bi se lahko dokončno preseglo tovrstna ravnanja v prihodnosti, je Državni zbor ocenil, da bi bilo primerno sprejeti zakon, s katerim bi ob upoštevanju političnih interesov države ter ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov in spoštovanju dostojanstva posameznika javnosti omogočili prost dostop do dokumentov o trgovini z vojaškim orožjem, s čimer bi bilo omogočeno razkritje dejstev ter preseganje neobjektivnih medsebojnih obtožb namenjenih politični diskreditaciji. Od takrat nobena sestava Državnega zbora tega predloga zakona ni obravnavala vse do danes. Predlagatelji opozarjajo, da za dokumente, ki so nastali v tem obdobju, tako kot v preteklosti tudi danes obstaja veliko zanimanje tako v splošni kot tudi strokovni javnosti. Zato se želi urediti ravnanje s tem gradivom tako, da bodo javnosti brez omejitev na razpolago vsi dokumenti, ki bodo dodatno osvetlili to obdobje slovenske poosamosvojitvene zgodovine. Gre za gradivo, ki je po večini, razen določenih izjem, starejše od 30 let, ki ga imajo trenutno v posesti različni državni organi, med njimi tudi Državni zbor, vendar ga do danes ti zaradi omejitev oziroma varovanja zaradi tajnih podatkov in drugih razlogov niso izročili Državnemu arhivu Republike Slovenije oziroma pristojnim regionalnim arhivom. Prvotni predlog zakona je temeljil na konceptu deklasifikacije z zakonom določenih tajnih podatkov in omogočanju dostopa javnosti do njih za javno obravnavo dostopnih informacij javnega značaja, ki se ga poslužujejo tudi nekatere druge države. Najbolj nazoren primer tovrstnega dostopa do dokumentov oziroma seznanja javni so na primer ZDA, ki so ravno prejšnji teden na podlagi izvršilnega ukaza predsednika Trumpa objavili javnosti še neznane dokumente o uboju

V Poslanski skupini Svobode menimo, da je seznanitev javnosti oziroma dostop do tega arhivskega gradiva pravica, bistvena za demokratično delovanje družbe. Demokracija, odgovornost za dobro upravljanje in

Hvala za besedo, kolegice in kolegi. v Slovenski demokratski stranki podpiramo, da se odpre in omogoči za javno dostopnost vso gradivo, ki je starejše od 30 let. V tej luči sta delovala tudi v drugi Janševi vladi takratni direktor Sove, doktor Damir Črnčec in pa direktor Muzeja novejše zgodovine doktor Jože Dežman, ki sta podpisala sporazum, da se preda celotno arhivu, Arhivu Republike Slovenije z mejnim datumom 15. maj 1990. Žal pa smo že večkrat ugotovili, da to ni bilo upoštevano. Nekateri državni organi se namreč sklicujejo, da kljub temu, da je arhiv datiran, da so dokumenti. Datirani tudi. Pred tem datumom, da pa se nanašajo na nekatere postopke, ki so trajali še po mejnem datumu in zaradi tega pač tega arhivskega gradiva ne morejo izročiti, kar je seveda nesmisel in ne pije vode. Zdaj, če je Služba državne varnosti z neko tujo službo peljala določene akcije leta 1968, me nihče ne bo prepričal, da je nekdo, ki je v SDV takratnem in kasnejšem, potem Vis oziroma Sovi delal leta 1968, da še danes tam dela, kajti to je pač nemogoče, ampak takšen arhiv pač žal ni bil predan. Zdaj naj že takoj na začetku povem, da v SDS temu zakonu ne bomo nasprotovali, ga bomo pa podprli v kolikor bo sprejet naš amandma. Mi smo za to, da se odpre vse, ne pa da odpiramo selektivno z nekim taksikativnim naštevanjem dokumentov, kot ste recimo naredili v tem zakonu, zato mi predlagamo še amandma, ki bi se glasil, da vsi drugi dokumenti, ki niso konkretno našteti v prejšnjih alinejah, tam, kjer se te dokumente našteva, s katerim razpolagajo državni organi in se kakorkoli nanaša ali so v povezavi z nakupi orožja ali vojaške opreme od 9. maja 1945 do 31. decembra 1994. pravi, če že odpiramo to poglavje, potem odprimo vse, kajti sam sem namreč prepričan, da je nemogoče, da bi vi v tem členu našteli vse dokumente, ki so potrebni za to, da se določene zadeve razjasnijo, naredijo bolj jasne, prikažejo v drugačni luči, če želite, ali pa pač preprosto samo dajo na voljo, da se bodo seveda tisti, ki so za to poklicani, tukaj pač si predvsem jaz predstavljam zgodovinarje in pa tiste, ki se tako ali drugače s tem ukvarjajo, javnost seveda potem to interpretira po svoje ali pa se ravna po medijskih izjavah, da bo pač njim to dostopno oziroma da bo dostopno širši javnosti. Zdaj, če dejansko se ne želi to početi, kar je dejal prej kolega, in da se enkrat konča to medosebno obtoževanje, kaj, kdo, kdaj, na kateri strani. Potem lahko s tem našim amandmajem odpremo v bistvu vse kar se nanaša na trgovino z orožjem, kar se nanaša na tiste čase. Tudi Jugoslavija je prej kupovala orožje za potrebe tudi Teritorialne obrambe, Teritorialna obramba vemo, da je bil eden od pač glavnih elementov vojaške obrambe. Republike Slovenije junija, julija 1991. In za razjasnitev vseh teh zadev je mogoče tudi pametno, da se vidi, kako se je kupovalo orožje tudi že prej, orožje, ki je bilo tudi nenazadnje potem uporabljeno v slovenski osamosvojitveni vojni. In s tem amandmajem, kjer se dejansko vse za več kot 30 let nazaj odpira bi to omogočili. Bi se lahko verjetno kje našli tudi še kakšni dokumenti, ki za javnost niso dostopni, ki niso javni, ki niso odprti, pa niso našteti v seznamu teh gradiv, ki ste jih vi pač nekako na nek način selektivno našteli. Tako da, kot sem že dejal, mi podpiramo, da se zadeve odpirajo. V kolikor boste odprli selektivno po vašem izboru, kot predlagate, bomo vzdržani. V kolikor pa podprete naš amandma, da se podpre vse, ker mi ne navajamo poimensko, ker pač ne moreš vedeti, katero gradivo, če je zaprto, je kje dostopno in na kakšen način, predvsem pa, koliko je tega gradiva, bodo pa seveda potem imeli po sprejetju tega zakona državni organi nalogo, da to pregledajo, prečistijo, dajo na kup in naredijo dostopno za javnost. Hvala lepa.

Dokumenti o trgovini z orožjem, ki zdaj naj ne bi bili več tajni, so seveda dokumenti različnih državnih organov, kot so MORS, MNZ, Vlada, nekdanje predsedstvo Republike Slovenije, predsednik Republike Slovenije, Sova in tudi nekatere druge V Novi Sloveniji menimo, da je prav, da ljudje po tolikem času točno vedo, kdo je kdo in kakšno vlogo je imel pri trgovini z orožjem pred osamosvojitvijo, med in po osamosvojitvi. Morda je kdo od teh še danes na oblasti, ali pa ima vpliv na oblast. Namreč, v NSi nimamo težav z razkritjem vse resnice, ne glede na časovno obdobje. Namreč, znano je, da so zaprti arhivi, tokrat dokumenti o nakupu z orožjem, nek simbol komunizma. In prav bi bilo, da tudi zdaj s tem zakonom na neki simbolni ravni zapremo to obdobje. In morda bo kdo, ko bo videl te dokumente, kar si v Novi Sloveniji želimo, začuden, morda bo celo kdo zelo razočaran. Torej v Novi Sloveniji smo prepričani, da je čas, da izvemo o sebi, torej tudi o svojih voditeljih iz preteklosti in sedanjosti čisto vso resnico. V Novi Sloveniji bomo tudi podprli predlog, da se podatki o nakupu orožja in vojaške opreme odprejo za širše obdobje, torej od 9. maja 1945 do 31. decembra 1994. Če bo tudi to obdobje zajeto, bomo seveda zakon podprli. V nasprotnem primeru ga ne moremo podpreti, kajti najprej mislimo, da zakon ni napisan v pravem času. Če je res prava volja, bi ga lahko napisali prej, ker se že čuti, da smo v neki predvolilni kampanji. Predvsem pa mi je žal, da je bil ta zakon napisan tako slabo, da je Zakonodajno-pravna služba napisala, da je celo na meji ustavne spornosti. Naj spomnim, da je bilo na osem členov, kolikor zakon šteje, tudi danih osem amandmajev.

Hvala za besedo predsedujoča. Cenjene kolegice in kolegi.

Odsotnost transparentnosti v zvezi s tem je v javni razpravi namreč vir širjenja lažnih ter nepreverjenih informacij, političnih diskreditacij, družbenega razdora. Sprejetje zakona, ki bi omogočil javni dostop do teh dokumentov, bi prispevalo k vzpostavitvi preglednosti delovanja državnih organov v obdobju od 1991 do 1994 ter odpravila negativne posledice, ki jih tajnost informacij ohranja. Prav tako je po našem mnenju, predlog zakona zasleduje javni interes. V zvezi s takratnimi dogodki namreč obstajajo sumi o osebnem, o koriščenju nekaterih nosilcev javnih funkcij. Javnost ima pravico, da je obveščena o odločitvah, ki so jih javni pooblaščenci sprejemali v imenu Republike Slovenije. Zaradi neobveščenosti javnosti še vedno prihaja do političnih manipulacij, ki imajo posledice danes, čeprav gre za dogodke, ki so stari že več kot tri desetletja. Z omogočanjem vpogleda v dokumentacijo in razjasnitvijo odgovornosti je mogoče zaključiti razpravo o tem obdobju ter preprečiti nadaljnje politične manipulacije. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo, da obe vrednoti nista neomejeni, da v razmerju do razkritja nekaterih podatkov obstajajo realna tveganja v razmerju do varovanja osebnih podatkov ter interesov države, vključno z nacionalno varnostjo in odnosi s tretjimi državami. Zato smo predlagatelja zakona pozvali, da pred obravnavo dotičnega zakona na seji Državnega zbora Policijo, Ministrstvo za obrambo, Obveščevalno varnostno službo, Slovensko varnostno obveščevalno agencijo ter Ministrstvo za notranje zadeve povabita k podaji mnenja o učinkih zakona. Pričakujemo, da sta predlagatelja pridobila pripadajoča mnenja. Ki ne ustvarjajo navzkrižja interesov drugod, čeprav je duh zakona smotrn in ga podpiramo. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov predlog zakona podprli. Hvala.

o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem, ki so ga napisali poslanski kolegi z doktor Premkom na čelu. Namen predloga zakona je enkrat za vselej priti stvari do dna in razčistiti zgodovinsko resnico o trgovanju z orožjem v osamosvojitvenem času. Naj spomnim, to ni prvi tak zakonski predlog. Že leta 2011 je Državni zbor sprejel deklaracijo o umiku tajnosti iz omenjenih dokumentov, ki poudarja, da se ponavljajoča politična razprava o trgovini z orožjem, ne da bi javnosti hkrati omogočili prost dostop do teh dokumentov na ta način in na ta način objektivno oceno, odločitev in stvarnih ravnanj takratnih nosilcev javnih funkcij in posameznikov ustvarja podlago za delitve v družbi revanšizem, nenehne medsebojne obtožbe o vpletenosti, odgovornosti in krivdi politikov za trgovino z orožjem. Samo z dostopom do arhivov bomo enkrat za vselej zaključili z večjim prerekanjem in zgodovinarjem prepustili njihovo delo. Konec koncev bi to moral biti interes vseh, razen tistih seveda, ki imajo kaj skrivati. Leta 2011 je sprejetje zakona preprečil konec mandata. Ta teden pa bomo končno predlog zakona pripeljali do glasovanja. Kakšne so rešitve predlagane v zakonu? Zakon bo omogočil dostop do dokumentov, ki bodo dokončno razjasnili ozadje nedovoljene trgovine z orožjem v 90-letih prejšnjega stoletja. Trgovino z orožjem je v Državnem zboru preiskovalo več parlamentarnih preiskovalnih komisij, skoraj nobena pa ni končala svojega dela. Po več kot 30 letih tako še vedno ni znan ne obseg orožarskih poslov kakor tudi iz tega naslova ne višina pridobljenih sredstev. S tem predlogom zakona se bodo torej umaknile stopnje tajnosti oziroma nedostopnosti, zaradi varovanja tajnih podatkov. Gradivo se bo predalo Arhivu Slovenije in bo obravnavalo kot ostalo arhivsko oziroma zgodovinsko gradivo. Ob obravnavi na odboru se je z amandmajem razširil nabor dokumentov tudi na dostopnost gradiva za obdobje procesa osamosvajanja in osamosvojitvene vojne leta 1991. Predlog zakona je, kot rečeno, priložnost za vse nas, da bo obdobje osamosvojitve nehalo biti polje večnega političnega boja in obračunavanj za vsakdanje potrebe politikov in politike (nadaljevanje) zgodovinsko obdobje, ki ga lahko zgodovinarji preučujejo neobremenjeno in objektivno. V Poslanski skupini Levica bomo predlog zakona vsekakor podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 25. marca, ki je objavljen na e-klopi. Ker je amandma Poslanske skupine SDS k 1. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 2. členu, bomo o vseh amandmajih k tema členoma razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 1. in 2. člen ter amandmaja Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Svoboda k 2. členu. Želi kdo razpravljati? Ne. Ne bo razprave, potem gremo naprej. V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine Svoboda. Želi kdo razpravljati? Tudi ne. In potem dajem v razpravo še 4. člen ter amandma Poslanske skupine Svoboda. Želi kdo razpravo? Nihče. Torej nihče ne želi razpravljati, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek, 28. marca ... Se opravičujem, sem kaj spregledala morda? Nisem? Res ne? Ne. Dobro. Torej o amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek, 28. marca, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci. Predlog nove resolucije o preprečevanju korupcije nadomešča resolucijo, ki jo je Državni zbor sprejel leta 2004, se pravi več kot pred 20 leti. Po oceni strokovnjakov je veljavna resolucija večinoma že izpolnjena, delno pa tudi zastarela. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije predvideva, da osnutek resolucije pripravi Komisija za preprečevanje korupcije, predlog potrdi Vlada, sprejme pa jo Državni zbor. Besedilo resolucije, ki je danes tu pred vami, se je pripravljalo relativno dolgo časa. KPK je s procesom začel že leta 2021 in vanj vključil preko 120 različnih deležnikov iz vladnega in nevladnega sektorja, ki so bili vključeni v 16 delovnih skupin. KPK je namreč želela že v fazi priprave resolucije vključiti ključne deležnike, prepoznati čim več tveganj in pridobiti širok nabor ciljev, ki prispevajo k preprečevanju korupcije in h krepitvi integritete. Osnutek resolucije je bil pripravljen oktobra 2023 in bil posredovan Ministrstvu za pravosodje. V letu 2024 sta potekala še dva kroga medresorskega usklajevanja, Vlada pa je predlog resolucije potrdila 16. januarja in ga poslala v Državni zbor. Na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe državnega zbora je bilo pripravljeno več redakcijskih amandmajev. Veseli me, da so bili tako predlagani amandmaji in predlog resolucije na Odboru za pravosodje potrjeni brez glasu proti. Resolucija je strateško-politični okvir in usmeritev za ukrepe na področju preprečevanja korupcije. Vsebuje oceno stanja na področju korupcije ter opredeljuje 77 strateških ciljev, ki pa predstavljajo podlago za pripravo akcijskega načrta, ki bo natančno opredeljeval ukrepe, njihove nosilce in roke. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da v treh mesecih po sprejemu resolucije Komisija za preprečevanje korupcije v sodelovanju z nosilci ukrepov, torej z vsemi ministrstvi, nevladnim sektorjem, gospodarstvo in tako naprej, sprejme akcijski načrt. KPK je že pristopil k pripravi akcijskega načrta. Menim, da Slovenija potrebuje posodobljeno resolucijo o preprečevanju korupcije in nenazadnje nas k temu sprejemu poziva tudi Evropska komisija v okviru poročila o vladavini prava. Spoštovane poslanke in poslanci. Razprava o predlogu resolucije, ki je bila opravljena na matičnem delovnem telesu je bila pomembna. Ključno namreč je to, da krepitev integritete in preprečevanja korupcije kot prioriteto prepoznamo tako funkcionarji, poslanci, javni uslužbenci kot tudi celotna družba. S tem se krepi zaupanje javnosti v delovanje pravne države. Pri osveščanju vseh pa je in bo imela pomembno vlogo tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Dejstvo je, spoštovane poslanke in poslanci, kot pravi predsednik KPK, preprečevanje korupcije je odgovornost vseh nas, Kar pomeni, da mora vsak v slovenski družbi prispevati svoj delež. Hvala. Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici, kolegici Andreji Živic. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani ostali prisotni. Odbor za pravosodje je kot matično delovno telo obravnaval predlog resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji na svoji 35. seji. Uvodno dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podala ministrica za pravosodje in povedala, da predlagana resolucija kot strateško političen okvir vsebuje oceno stanja na področju korupcije ter opredeljuje širok nabor ciljev, ki prispevajo k preprečevanju korupcije in krepitvi integritete. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi njihovega pisnega mnenja povedal, da predlog resolucije ne opredeljuje ukrepov za uresničitev zapisanih ciljev, temveč je to prepuščeno akcijskemu načrtu kot izvedbenemu dokumentu, čeprav bi po njihovem mnenju morala predlagana resolucija celostno zajeti vsebino obravnavanega področja ter določiti vsaj okvir za podrobnejšo opredelitev ukrepov, rokov za njihovo izvedbo, pa tudi določiti nosilce teh ukrepov. Vloženi amandmaji so zgolj nomotehnične in redakcijske narave ter bistvenih pomislekov Zakonodajno-pravne službe ne naslavljajo. Predstavnica Državnega sveta je predstavila pisno mnenje Komisije za državno ureditev, ki predlog resolucije podpira. Predsednik KPK je povedal, da je obravnavana resolucija moderen dokument trajne narave, njeni cilji so splošni in usmerjeni preventivno, akcijski načrt kot operativni izvedbeni dokumenti pa se bo prilagajalo vsakokratnim potrebam. Poudaril je, da morajo biti za učinkovit boj proti korupciji in vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije v družbi vanj vključeni ter v njem aktivno sodelovati deležniki iz javnega in zasebnega sektorja, civilne družbe, medijev in splošne javnosti. Pri tem preventiva ni zgolj izobraževanje in ozaveščanje, sem sodita tudi specialna in generalna prevencija, učinkovito pa jih dopolnjujejo primerne in pravočasne sankcije za koruptivna ravnanja. Koalicijski poslanci so obravnavano resolucijo podprli, saj bo še dodatno pripomogla k spodbujanju integritete in uresničevanju ničelne tolerance do korupcije v slovenski družbi. A še tako dobro zapisan dokument ne pomaga, če človek nima moralnega kompasa v sebi. Glede cilja za učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj so opozorili na pogosto odsotnost sodnega epiloga zanje ter pozvali ministrstvo za pravosodje, k pripravi ustreznih sprememb procesne kazenske zakonodaje. Glede aplikacije Erar so menili, da je potrebna, a da so napake, ki so se pokazale ob njenem nedavnem zagonu, nedopustne, saj so posameznim fizičnim in pravnim osebam povzročile nepopravljivo škodo ter s tem vzbujajo dvom v njeno verodostojnost. V razpravi so opozicijski poslanci povedali, da predlogu resolucije ne bodo nasprotovali. Izpostavili so predlagane cilje glede javnih naročil in opozorili, da je bila v začetku mandata transparentnost javnih naročil v zdravstvu ukinjena. Cilje glede medijev so podprli, a izrazili bojazen, da bodo ostali le črka na papirju. Nasprotovali pa so cilju glede kulture in ga ocenili kot kontradiktornega. Pohvalili pa so pred kratkim prenovljeno aplikacijo Erar, ki omogoča javnosti, da se seznani, kako se kanalizira javni denar. Ministrica za pravosodje je pozdravila pomen razprav, ki pripomorejo k izboljšanju stanja na tem področju ter podala dodatna pojasnila. Napovedala je nove spremembe materialne in procesne kazenske zakonodaje ter tako imenovani sodniški trojček, vložena pa je že novela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Predsednik KPK se je strinjal, da je resolucija strateški politični dokument k uresničevanju katerega lahko pripomoremo le skupaj. (nadaljevanje) pravne države odloča le na podlagi dejstev in prič, ne pa na podlagi domnev, želja, pričakovanj ali celo zlonamernih anonimk. Glede postopkov javnega naročanja v zdravstvu je pojasnil, da so na KPK sprejeli več kot 30 priporočil, pri čemer je njihova učinkovitost odvisna od njihovega upoštevanja v praksi. Glede aplikacije Erar je povedal, da transparentno prikazujejo porabo javnih sredstev in s tem služi svojemu namenu, zato je dvom v njeno verodostojnost odveč.

nakup prostorov za urad za preprečevanje pranja denarja, nakup prostorov na Litijski 51, nakup še zdaj ne razdeljenih prenosnih računalnikov, politični pritiski in zahteve po zamenjavi določenih kadrov v Slovenski policiji. Politično preganjanje članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnih varnostnih služb iz Nove Slovenije, kadrovska imenovanja in klientelizem po državnih firmah, pošiljanje osebnih finančnih podatkov iz Fursa preiskovalni komisiji, nakazila državne firme Gen-i v tujino in dvigovanje 80 procentov v gotovini od tega zneska. To, kar se dogaja, bolje rečeno ne dogaja na preiskovalni komisiji. Ki bi v Državnem zboru morala preiskovati korupcijo. Vse to, kolegice in kolegi, so razlogi, da ta koalicija pod Vlado Roberta Goloba ne more sprejemati Resolucije o preprečevanju korupcije, kvečjemu lahko sprejme Resolucijo o pospeševanju korupcije, kajti točno to je tisto, kar ta Vlada počne. Na vseh segmentih družbe pospešuje, ustvarja in spodbuja korupcijo. In zaradi tega v Slovenski demokratski stranki ne verjamemo, da se je ta koalicija, da se je ta Vlada resnično pripravljena zavzeti za boj proti korupciji. Po eni strani bi dali večja pooblastila in se računa, da bo korupcijo preganjala KPK. Po drugi strani pa predsednik KPK Robert Šumi, skupaj z Vladimirjem Prebiličem ustanavlja novo stranko. Kako se bo lahko potem, kolegice in kolegi, nekdo, ki sodeluje pri bodočem političnem projektu, boril proti korupciji, takšni in drugačni? Kako lahko nekdo drži roko nad tem, da naj bi se boril proti korupciji? Vse analize, ki jih pogledate, raziskavo evro barometra, na primer iz leta 2023, lahko vidite, da je bil delež tistih, ki v Republiki Sloveniji menijo, da je korupcija zelo razširjena, kar 83 Kar se tiče korupcije se v tej država lahko kosamo z državami tretjega sveta. Največ seveda pa se zadeva nanaša na razno razne provizije podkupnine tudi državnih uradnikov, kot lahko tudi pogosto preberemo iz medijev. Ampak kaj se pri nas dogaja? Pri nas se lovi samo male ribe. Samo tistega, ki dobi 20 evrov ali pa 50 evrov, da nekoga spusti skozi na tehničnem pregledu. Ne lovi pa se tistih, ki dejansko perejo na desetine milijonov evrov, ki omogočijo, da se krade denar iz državnih podjetij in ki so tiho, ko se vse to dogaja. Kolegice in kolegi. V Sloveniji se takšnih ne preganja. Še več. V Sloveniji takšne parlament izvoli na mesto predsednika vlade. Hvala lepa. Kot predsednica Državnega zbora vseeno za spoštovane državljanke in državljane moram intervenirati in jih poučiti naslednje. Dezinformacije, če jih slišite, so zavajajoče in nepravilne informacije, ki se širijo z namenom zavajanja ali manipuliranja s posamezniki in javnim mnenjem. Spoštovane državljanke in državljani, preberite, premislite, preverite, kar poslušate! Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, kolega Franc Medic, izvolite. spoštovane kolegice in kolegi! Obstoječa Resolucija o preprečevanju korupcije je stara dobrih 20 let. Njeni cilji so bili predvsem preventivni, usmerjeni v krepitev integritete, sprejemanje odgovornosti ter krepitev ničelne tolerance do korupcije v državi in v družbi. V tem času v Sloveniji korupcije nismo izkoreninili, nasprotno, kljub tako opevani ničelni toleranci do korupcije se je ta rasla na vseh področjih. Vlada sama ugotavlja, da stanje na področju preprečevanja korupcije ni zadovoljivo, še posebej zaradi dejstva, da na nekaterih lestvicah nazadujemo, namesto, da bi napredovali. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da se Republika Slovenija na prikazanih lestvicah po številnih kazalnikih ne približuje državam, ki so na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete uspešnejše in so za vzgled, na primer nekatere zahodno evropske in skandinavske države. Tudi skupina držav Sveta Evrope proti korupciji, Greco, ki izvaja ocenjevalne postopke o zakonodajah držav, institucionalni ureditvi boja proti korupciji in o praktičnih dosežkih na tem področju je oktobra leta 2024 objavila poročilo o Sloveniji o preprečevanju korupcije v vladi in organih pregona. Čeprav so bile pri nekaterih priporočilih izboljšave izboljšave ugotavlja, da je napredek Slovenije pri izvajanju priporočil še vedno nezadosten. Potrebni pa so odločni ukrepi za krepitev integritete pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti in organih pregona. Greco ugotavlja, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila le šest od 15 točk priporočil. 6 priporočil je bilo delno izpolnjenih, 3 pa so ostala neuresničena. Ti podatki res niso spodbudni, zato bi upravičeno pričakovali, da nova resolucija ne bo le spisek splošnih 77 ciljev, ampak jasno začrtan okvir ukrepov, ki bo v pomoč KPK pri sprejemanju akcijskega načrta. Dobili pa smo zelo ohlapen okvir, brez konkretnejše vsebine, rokov izvedbe in nosilcev ukrepov. Dejstvo je, da v Sloveniji žal zgolj preventivno delovanje ne učinkuje in ne prinaša želenih učinkov, zato bi morali razmisliti o smiselnosti delovanja KPK ali vsaj o nadgradnji njenih pristojnosti. Kljub zakonodaji, ki ustrezno naslavlja korupcijska tveganja in koruptivna dejanja, imamo občutek, da toliko korupcije, kot jo imamo sedaj, še ni bilo. Pristojni organi ne opravljajo svoje domače naloge, ravno nasprotno. V več primerih je, predvsem v vladi doktor Goloba, njihovo ukrepanje usmerjeno v tiste, ki na korupcijo in na korupcijska tveganja opozarjajo. Ob dejstvu, da imamo na vseh področjih veliko stopnjo korupcije, energetika, zdravstvo, javna uprava, obstaja velika verjetnost, da je indeks zaznavane korupcije in korupcijskega tveganja še slabši od uradnih podatkov. Preganjajo namreč kurje tatove, najbolj koruptivni pa ostajajo nedotakljivi. Predsednik vlade je lastnik podjetja s sončnimi elektrarnami in elektriko prodaja državi, ki jo sam vodi. Če spremljamo četrtkove Tarči, imamo dober vpogled v stanje korupcije v Sloveniji ter v neodzivnosti in nesposobnost za sprejemanje ukrepov za resnično izboljšanje tega področja. Rahlo upanje daje nova spletna platforma KPK Erar, ki omogoča izboljšan pogled v denarne tokove subjektov javnega sektorja. Med drugim tudi v nakazila javnega denarja fizičnim osebam. Cilj Erarja je krepitev transparentnosti in nadzora nad porabo javnih sredstev, zmanjšanje tveganja za korupcijo in krepitev integritete. Kljub vsemu povedanemu v Novi Sloveniji predlogu resolucije ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Magistrica Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, izvolite.

Republika Slovenija kot država in družba stremi na proti ničelni toleranci do korupcije, kar je tudi formalno uvedla leta 2004 s sprejetjem prve različice resolucije o preprečevanju korupcije. Resolucija predvideva ukrepe, ki omejujejo upad zaupanja v državne institucije, omejevanje gospodarskega razvoja in ogrožanja socialne pravičnosti kot posledice korupcije. Preprečevanje korupcije in njenih učinkov zahteva usklajeno delovanje vseh družbenih deležnikov, vključno z državnimi organi, zasebnim sektorjem, civilno družbo in mediji. Zato so integriteta, transparentnost in odgovornost temeljni mehanizmi, s katerimi lahko družba zagotovi učinkovito omejevanje korupcije. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je po letih nazadovanja Slovenija končno napredovala na lestvici Transparency International zaznavi korupcije dosegla štiri točke več in v bistvu se vrnila ponovno v čas iz mandata 2018-2020. Torej napredujemo. Kljub temu nas pa seveda čaka še veliko dela. Med področji s korupcijskimi tveganji tako obstajajo bistvene vrzeli v javnih naročilih, še posebej v zdravstvu in pri infrastrukturnih projektih, kjer so finančni tokovi obsežni. Problematična so tudi nasprotja interesov, netransparentno lobiranje ter neustrezno imenovanje kadrov v javnih in občinskih institucijah. V luči tega nova resolucija z osveženo strategijo, z ukrepi in zakonodajnimi podlagami pomembno ureja in rešuje aktualna korupcijska tveganja ter poudarja potrebo po sistemskem in celostnem pristopu. Med ključnimi ukrepi so krepitev nadzora nad delovanjem javnih institucij, povečanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij ter izboljšanje preglednosti lobiranja in javnih naročil. Uspešno preprečevanje korupcije ni mogoče brez dolgoročnih in trajnih sprememb, pomembno pa je tudi krepiti ničelno toleranco do korupcije v družbeni zavesti, kar je mogoče zagotoviti le s celovitim in doslednim upoštevanjem tako predvidenih ukrepov kakor tudi načel resolucije o preprečevanju korupcije. Cilj te resolucije je, da Slovenija postane družba, kjer integriteta in pravičnost nista zgolj ideal, ampak sta vsakodnevna praksa v vseh porah družbe.

Hvala lepa za besedo. Predlog resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji izkazuje politično voljo za boj proti korupciji in prepoznavanje tega pojava kot resnega problema. Vendar pa ključno vprašanje ostaja ali bo ta resolucija zgolj deklarativen dokument ali pa bo pripeljala do dejanskih reform, ki bodo izboljšale stanje v pravosodju, javnem sektorju in gospodarstvu. Že ob obravnavi na odboru smo poudarjali, da so dosedanji ukrepi in zakonodaja pogosto neučinkoviti, kazenske in prekrškovne sankcije pa ne privedejo do zadovoljivih rezultatov. Resolucija priznava problem korupcije, vendar ostaja vprašanje, kako učinkovito bodo sprejeti ukrepi izvajani. V praksi manjka konkretnih zavez glede izvajanja reform, ki bi izboljšala delovanje pravosodja, nadzornih institucij in pregona korupcijskih kaznivih dejanj. Percepcija nekaznovanosti za korupcijska dejanja ostaja ena največjih ovir pri boju proti korupciji. Resolucija ne naslavlja pomanjkljivosti v preiskovalnih in sodnih postopkih, ki omogočajo zastaranje zadev ali pomanjkanje obsodilnih sodb v odmevnih primerih korupcije. Lobistični stiki so pogosto neprijavljeni, zakonodaja pa dopušča različne obvode, ki zmanjšujejo transparentnost odločitev javnih funkcionarjev. Prav tako ni predvidenih učinkovitih ukrepov za preprečevanje političnega vplivanja na imenovanje v državnih podjetjih in organih upravljanja. Korupcija ni zgolj pravni problem, temveč tudi socialni in ekonomski. Resolucija ne obravnava korenin korupcije, kot so prekomerna privatizacija, pomanjkanje regulacije v ključnih sektorjih in vpliv kapitala na politične odločitve. Brez sprememb tudi v ekonomski politiki bo korupcija ostala sistemski problem. V Poslanski skupini Levica bomo predlog resolucije podprli, vendar opozarjamo na nujnost njene učinkovite implementacije. (Nadaljevanje) če bo privedla do konkretnih zakonodajnih in institucionalnih sprememb, ki bodo resnično zmanjšale korupcijo in obnovile zaupanje v pravno državo. Ključni izziv tako ostaja, ali bo resolucija ostala zgolj simboličen dokument, ali pa bo vodila v resnične reforme? Ki bodo izboljšale delovanje pravosodja, javnega sektorja in gospodarstva. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nepovezanih poslancev... Ugotavljam, da niso prisotni. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda in zanjo magister Darko Krajnc, izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana javnost. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo obravnavo ene ključnih tem, ki bistveno vplivajo na stanje naše družbe, preprečevanje korupcije. Na mizi imamo dokument, ki pomeni nov strateški okvir na področju boja proti korupciji. Po več kot 20. letih od prve resolucije, je čas za nadgradnjo, ne le na papirju, ampak tudi v načinu razmišljanja in delovanja. Leta 2004 smo sprejeli prvo resolucijo, danes pa živimo v popolnoma drugačni družbeni stvarnosti. Korupcija ni več skrita, prikrita ali sramežljivo zamolčana, danes je žal pogosto cinično normalizirana. Ljudje imajo občutek, da se tako pač dela, da so elite nedotakljive. In da pravna država ne deluje za vse enako. To je nevarno, zelo nevarno. Ko se zaupanje v institucije začne lomiti, je to začetek družbenega razkroja. Zato je resolucija pomembna, ker ne govori le o pravnih normah, ampak o temeljnih vrednotah, o integriteti, odgovornosti in transparentnosti. To je tisto, kar državo dela kredibilno, to je tisto, kar loči družbo s prihodnostjo od družbe, ki propada od znotraj. Naj poudarim, ta resolucija ne ponuja čudežnih rešitev, je pa jasno zasnovan kompas, usmerjen v krepitev sistemskih mehanizmov za preprečevanje korupcije, krepitev integritete v javnem sektorju. In družbi nasploh, zaščito prijaviteljev in dvig zavesti o odgovornosti vsakega deležnika. od politike, gospodarstva do civilne družbe. Veseli nas, da je bil proces priprave resolucije široko zastavljen, vključeval je več kot 120 deležnikov iz različnih sektorjev, sodelovali so ministrstva, Komisija za preprečevanje korupcije, civilna družba, stroka. Tak dialog je ključen. Tako se gradi legitimnost dokumenta, ki želi zajeti kompleksnost korupcijskih tveganj v Sloveniji. Zavedamo se, da resolucija nima vsega, nima še konkretnih ukrepov, rokov nosilcev. To bo opredeljeno v akcijskem načrtu, ki ga pripravlja protikorupcijska komisija in tu bomo kot zakonodajna veja oblasti pozorni in aktivni. Resolucija brez akcijskega načrta je le pol zgodbe, ampak vsaka dobra zgodba se začne z jasnim uvodom in to je ta resolucija. V naši poslanski skupini še posebej pozdravljamo poudarke na naslednjih področjih. Krepitev integritete in odgovornosti funkcionarjev ter javnih uslužbencev, odgovorno upravljanje z javnimi sredstvi, še posebej v sistemih kot je zdravstvo. Povečana transparentnost pri javnih naročilih, vloga medijev kot ključnega dejavnika pri razkrivanju korupcije in nadzoru nad oblastjo. Spoštovani! Preprečevanje in pregon korupcije nista naloga zgolj ene vlade, ene koalicije, ene komisije, to je naloga vseh nas. Vse dokler bodo nekateri posamezniki prevzemali kupe gotovine, se smejali v obraz novinarjem, izigravali postopke in se izogibali odgovornosti z dobrimi odvetniki, mahinacijami in zlorabami postopkov, izločanjem dokazov, dotlej bomo imeli kot družba problem. Dokler bo bolj zaščiten tisti, ki zlorablja, kot tisti, ki prijavlja oziroma tisti, ki koruptivneža lovi, je težko pričakovati, da se bo karkoli bistveno spremenilo. Za to naj velja ničelna toleranca do korupcije kot drža, kot obveza in kot temelj pravne države, ki jo moramo še dodatno opolnomočiti. Sam imam posebno zgodovino s tem področjem. Pred 20 leti sem bil pobudnik gibanja proti ukinitvi protikorupcijske komisije, danes kot poslanec Državnega zbora Republike Slovenije lahko trdim, da politiki bi lahko naredili več, (nadaljevanje) zgledno transparentno in se s poštenostjo, doslednostjo in pogumom zoperstavili korupciji. Čaka nas torej še veliko dela. V Poslanski skupini Svoboda bomo resolucijo podprli ne zato, ker je popolna, ampak zato, ker je nujna. Ker pomeni jasen signal, da Sloveniji ni vseeno in ker kaže smer bolj etične, bolj poštene in bolj odporne družbe. Stop korupciji. Hvala za pozornost. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi. Glasovanje o predlogu resolucije bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v petek, 28. marca v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. Predlog zakona je na 15. seji, 11. marca 2025, obravnaval Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati.

V letu 2021 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 z z namenom, da bo na sistemski ravni vsako leto zagotovljena finančna sredstva za postopno povečanje zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema. Ob sprejetju je bila določena časovnica s predvidenimi zneski investicij v posameznem letu. S predlogom zakona so se tako predvidele investicije na različnih področjih zdravstvene dejavnosti ter v zvezi z izobraževanjem za delo v zdravstvu. Pri izvajanju zakona pa je v praksi prišlo do neustreznega tolmačenja določb, ki manjšim občinam ne omogočajo sofinanciranja investicij, čeprav so v lasti občine in namenjene zagotavljanju zdravstvenega varstva na primarni ravni, če se bo zdravstveno varstvo zagotavljalo s pomočjo koncesionarjev, ker za zaposlitev v okviru zdravstvenega doma zaradi nekonkurenčnosti delovnega mesta v okviru javnega sektorja ne morejo pridobiti zdravnikov. Na zapostavljenost zlasti manjših občin preko takšnega tolmačenja zakona so z večkratnimi dopisi opozorili v Združenju občin Slovenije. Ministrstvo za zdravje so večkrat pozvali k dvigu in spremembam kriterijev investicijskih sredstev v primarno zdravstvo in žal vsakokrat neuspešno. Opozarjajo, da se je izvedba nekaterih projektov ustavila, zaradi anomalij oziroma neživljenjskih pogojev, ki so določeni v razpisih. To občutijo predvsem manjše občine. Te so pri izvajanju investicij in pridobivanju sredstev naletele na težave, ki onemogočajo nadaljevanje in dokončanje investicij. Občine pri izvajanju investicij v javne zdravstvene domove, v katerih delo opravljajo koncesionarji, namreč niso upravičene do investicijskih sredstev na podlagi zgoraj navedenih razpisov. Gre za primere, ko občine za izvedbo zdravstvenih storitev v nove oziroma obnovljene projekte ne uspejo zagotoviti zaposlitve zdravniškega kadra. Uspejo pa ta manko zapolniti s koncesionarjem. Občine pozivajo k čimprejšnjemu pristopu za odpravo te anomalije. Glede na razprave koalicijskih poslancev na matičnem odboru lahko razumemo njihovo nasprotovanje našemu predlogu zgolj in samo, zaradi nepoznavanja in delovanja zdravstvene mreže in zdravstvenega varstva v manjših občinah po Sloveniji.

ker bodo z zavrnitvijo predloga tega današnjega zakona prikrajšani za družinske zdravnike in dostopnost do le-teh. Ta zakon oziroma nesprejetje tega zakona povzroča neenakovredno, neenakopravno dostopnost do zdravstvenih storitev za manjše občine. Lahko jih naštejem, Rogatec, tudi Tolmin, tudi Bloke, tudi kakšen drug manjši kraj po Sloveniji, kjer občine v svojih prostorih najamejo oziroma sklenejo pogodbo s koncesionarjem, da lahko pride bližje k ljudem. Vi to pravico s tem, ko ste naš predlog zakona zavrnili,

Spoštovani. Danes govorimo o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Z zakonom se zagotavljajo finančna sredstva javnim zdravstvenim zavodom. Predlog, ki ga je vložila Nova Slovenija, pa dopolnjuje 1. člen zakona tako, da bi bile iz proračuna sofinancirane tudi investicije v zdravstveno dejavnost tistih občin, v katerih se zdravstveno varstvo na primarni ravni zagotavlja s pomočjo koncesionarjev. Zakon ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo. Finančna sredstva so namenjena javnim zavodom, izobraževalnim zavodom s področja zdravstva ter negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom. Tako se zagotavlja operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni dejavnosti ter izobraževalnih ustanov s področja zdravstva. Poleg investicij v obnovo sedanjih in zgraditev novih prostorov in objektov ter nakup medicinske opreme se upoštevajo tudi kadrovske, logistične in infrastrukturne potrebe. Temeljni namen podeljevanja koncesij je, da breme naložb in drugih stroškov za zagotavljanje prostorov, opreme in kadrovskih zmogljivosti nosi koncesionar. Koncesijska dejavnost se financira s plačilom storitve, pri čemer v sistemski zakonodaji ni podlage za obveznost države ali občine, da koncesionarju zagotavlja prostore, prostorske in druge materialne pogoje za njeno delovanje. Predlagatelj navaja, da se v manjših občinah dogaja, da v okviru zdravstvenega zavoda nimajo zaposlenih zdravnikov in jih tudi ne morejo pridobiti, zaradi česar zdravstveno varstvo na primarni ravni izvajajo koncesionarji v prostorih, ki so last občine. Ker predlog zakona koristi javna sredstva za financiranje infrastrukture za izvajanje dejavnosti koncesionarja, ki namerava dobičke iz javne zdravstvene dejavnosti prelivati v zasebne namene, ga Socialni demokrati nismo podprli. Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, ne, oprostite, Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Dušan Stojanovič. Se opravičujem. Hvala lepa podpredsednica, spoštovane kolegice in kolegi. V Poslanski skupini Svoboda Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo ne podpiramo oziroma ga nismo podprli. Poudarjamo namreč pomembnost močnega in dostopnega javnega zdravstva ter se hkrati tudi pridružujemo skrbi Vlade, da bi sprejetje takšnega predloga odstopalo od tega cilja. Veljavni zakon namreč že omogoča sofinanciranje investicij v javne zdravstvene zavode, vključno z zdravstvenimi domovi na primarni ravni. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu jasno določa, da občine kot ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov zagotavljajo sredstva za investicije in za druge obveznosti določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi. Republika Slovenija v skladu s 7. členom ZZVZZ iz proračuna zagotavlja dopolnilna sredstva za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih. Občinam pri tem država pomaga tako, da na podlagi 6. točke prvega odstavka 2. člena sofinancira investicije na tem področju. Dodatna razširitev financiranja na vso to infrastrukturo, ki jo občine uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Občine, kot rečeno, imajo že zdaj obveznost zagotavljanja ustreznih prostorov za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva, pri čemer jim pač država pomaga z obstoječimi mehanizmi sofinanciranja. Zakonodaja torej že omogoča sofinanciranje v investicije v javno zdravstveno infrastrukturo, kar pomeni, da predlagane spremembe zakona zdaj tudi niso nujno potrebne. Upoštevaje, da je osnovni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstveni dom, je tudi z vidika omejenosti finančnih sredstev odmik od trenutnega koncepta nesprejemljiv in verjetno tudi tvegan. Zato krepitev zdravstvenih domov kot osnovnih nosilcev primarnega zdravstvenega varstva tudi mi razumemo kot ključno. Zdravstveni domovi morajo ostati v središču investicijske politike, zagotavljajo namreč celovito primarno zdravstveno oskrbo vseh prebivalk in prebivalcev. Osredotočiti pa se moramo na izboljšanje pogojev dela v javnem zdravstvu, odpravo kadrovskih primanjkljajev in seveda tudi zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti našega javnega zdravstvenega sistema. Ob upoštevanju vsega navedenega v Poslanski skupini svoboda predloga zakona, kot rečeno, ne bomo podprli. Reforma zdravstva, ki bo javni sistem okrepila in zagotovila neko trajnostno financiranje kakovostne in dostopne zdravstvene oskrbe za vse, pa je, kot veste, tudi v polnem teku. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT**: Hvala lepa. In sedaj zares kot zadnja Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Jožef Jelen. Izvolite. podpredsednica, predsedujoča, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav poslankam in poslancem. V letu 2021, pod prejšnjo Janševo vlado, je bil sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do leta 2031 z namenom, da bodo na sistemski ravni vsako leto zagotovljena finančna sredstva za postopno povečanje zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema, ki bo kadrovsko, kadrovsko, prostorsko in logistično močan ter odporen na obremenitve v prihodnosti. Skupaj je bilo za vse investicije v zdravstvu v desetih letih predvideno 2,1 milijarde evrov. Ob sprejetju je bila določena tudi časovnica s predvidenimi zneski investicij v posameznem letu. Veseli nas tudi priznanje predsednice Odbora za zdravstvo in poslanke Svobode, ki je na seji matičnega delovnega telesa povedala, da je bilo sprejetje zakona takrat dober in prepotreben korak za naše zdravstvo. Žal pa ga je Golobova Vlada konec leta 2023 z interventnim zakonom posegla v zakon in pomemben del finančnih sredstev zamaknila po letu 2027. Predlog novele, ki ga je sedaj pripravila Poslanska skupina NSi, prepoznava v praksi neustrezno tolmačenje določb, ki manjšim občinam ne omogoča sofinanciranje investicij, čeprav so v lasti občine in namenjene zagotavljanju zdravstvenega varstva na primarni ravni, če se bo zdravstveno varstvo zagotavljalo s pomočjo koncesionarjev. V manjših občinah se namreč dogaja, da v okviru zdravstvenega zavoda nimajo zaposlenih zdravnikov niti jih ne morejo pridobiti, zaradi česar zdravstveno varstvo na primarni ravni v prostorih, ki so v lasti občine, izvajajo koncesionarji, v nekaterih občinah pa trenutno zdravstveno varstvo na primarni ravni še izvajajo zdravniki v okviru zdravstvenih domov, vendar pa se bo situacija zaradi upokojevanja in odhodov zdravnikov v naslednjih letih spremenila. Po sedanjem tolmačenju določb veljavnega zakona bi to pomenilo, da bi morale občine v prihodnosti vračati sredstva, ki so jih pridobile za investicije v zdravstvene domove, če bodo primorane namesto zdravnikov v okviru zdravstvenega zavoda zdravstveno varstvo zagotavljati s pomočjo koncesionarjev kljub temu, da gre za prostore, ki so v lasti občine in ne koncesionarjev. Predlog novele smo na seji matičnega delovnega telesa v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podprli. Podprl ga je tudi Državni svet. Žalosti pa nas, da mu je koalicija nasprotovala ponovno zaradi nesmiselnih ideoloških pogledov in nerazumnega boja proti zdravnikom, zaradi česar so in bodo na slabšem ne le pacienti, ampak tudi bolniki. Hvala lepa.

k predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi v skladu z drugim odstavkom stoštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora predstavnik Vlade na začetku obravnave točke dnevnega reda ne poda dopolnilne obrazložitve, predstavniki poslanskih skupin pa ne podajo stališč do predloga zakona. Zatorej bomo odločanje o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v petek, 28. marca v okviru glasovanj. S tem prekinjam tudi to točko dnevnega reda in 29. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala